Sabora rekao. Prelazimo na raspravu o objedinjene dvije točke dnevnog reda. Pitam želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Boris Lalovac zamjenik ministra financija. Izvolite. potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalaze dva zakona Prijedlog zakona o državnim potporama

izrađen radi prilagodbe novim okolnostima jel kao što znamo od 1.7. smo članica EU. Ono što je bitno u ovome zakonu je da se najvažniji poslovi koje je do sada obavljala Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ili skraćeno AZTN koja je uglavnom odobravala ove potpore ona to više od 1.7. neće moći činiti nego odobravanjem potpora se prebaciva na nacionalnu razinu odnosno EU komisija je sada direktno nadležna za poslove odobravanja i nadzora državnih potpora. Međutim također funkcija AZTN će ostati u onom njezinom dijelu budući da su najviše imali iskustva i najbolje kadrove u tom dijelu u savjetodavnome dijelu, tako da se ovim zakonom uređuju nove nadležnosti tijela RH znači u sustavu državnih potpora znači AZTN. A također je novost puno jače uključivanje Ministarstva Znači kao što sam rekao AZTN dobiva savjetodavnu funkciju prema davateljima državnih potpora, daje mišljenje, usklađenosti prijedloga državnih potpora s pravnom stečevinom te prijavljuje prijedloge državnih potpora EU komisiji radi odobrenja. Znači AZTN će i dalje komunicirati sa EU komisijom. Davatelji državnih potpora u svakom trenutku mogu tražiti prijavu svojih prijedloga EU komisiji radi ishođenja odobrenja. Ono gdje se uključuje Ministarstvo financija je zbog fiskalnog ograničenja odnosno praćenje fiskalnog učinka državnih potpora kao što do sada nije bilo je Ministarstvo financija će nadležnost vođenja politike državnih potpora koje oblikuje Vlada RH za trogodišnje razdoblje u obliku smjernica gdje će Ministarstvo financija te potpore pratiti u obliku fiskalnih ograničenja. Također davatelji državnih potpora oni će biti dužni prilikom planiranja državnih potpora dobiti mišljenje Ministarstva financija o usklađenosti tih državnih potpora. Kratko bih rekao kako je postojeći sustav državnih potpora u RH koji je od 2006.do 2011.godine ukupno je u tome razdoblju odobreno 57,2 milijarde kuna od čega je 21,2 milijarde kuna odnosilo se na potpore poljoprivredi i ribarstvu. U navedenom razdoblju iako se veliki udio novaca je iz državnog proračuna išlo za državne potpore udio se smanjio, bio je 2,38% u 2006.u BDP-u, a negdje u 2011.je omjer 1,46%. Ono što je bitno reći da je ta struktura dodijeljenih državnih potpora je bila je bila nepovoljna jer uglavnom se donosila na sektorske potpore koje su 2006.bile negdje oko 85%, a smanjene su na 73,9% nekih 74% i uglavnom se te državne potpore su bile

dodjeljivane su u najvećoj mjeri u području malog i srednjeg poduzetništva, istraživanja, razvoja i inovacija, te jednim dijelom usmjerene su i na ciljeve zapošljavanja. Preostali dio potpora negdje oko 11% odnosio se negdje na regionalne potpore i potpore jedinca lokalne i područne samouprave gdje je 8% bilo je 8% bilo negdje regionalne a 3% su jedinice lokalne samouprave i to se nadamo da će se u budućnosti promijeniti jel ove regionalne potpore sa nekih 8% bi trebalo ići negdje prema 20% prema nekome standardu EU gdje će se svakako više koristiti ova sredstva EU za strukturne fondove tako da bi tu trebali iskoristiti da su regionalne potpore i za razvoj pojedinih regija trebale bi imati puno veći značaj nego ovako kako su danas sektorske potpore. Kao što ste vidjeli veliki iznos potpora je dan međutim kada pogledate sada strukturu industrije pogotovo u ovim sektorima vidite da i dalje su veliki problemi u tim sektorima i u sektoru prometa i u sektoru brodogradnje i u sektoru metalurgije. Znači značajna sredstva su uložena kroz državne potpore, a efekti takvih potpora pogotovo kada je došla kriza se pokazale da nisu bili dovoljni nego su još uvijek ti sektori pokazuju značajne nedostatke i probleme u njihovom poslovanju. Međutim ono što je svakako bitno naglasiti za državne potpore je da i nadalje se kroz državne potpore bit će moguće dodjeljivati primjerice u okviru usluga od općeg ekonomskog interesa kao što su Hrvatske željeznice, Croatia airlines, Jadrolinija kroz održavanje obalnog i linijskog prijevoza te povezivanje s otocima. I dalje će postojati mogućnost dodjela tih potpora ali te potpore se ne rješavaju ovim zakonom jel ovo je opći krovni zakon o državnim potporama nego se rješava Zakonom o linijskom i obalnom prijevozu ukoliko se radi da bi se zaštitili nacionalni interesi koje se vezano ili za povezivanje otoka i također pokrivanje onih nerentabilnih linija između otoka. Također isto se odnosi i na zračni ili željeznički promet gdje imaju određene nerentabilne linije i dalje će se moći davati u tome dijelu potpore međutim na puno jasniji i transparentni način gdje će se ali to se treba riješiti onim njihovim sektorskim zakonom, a ne ovim krovnim zakonom, Zakonom o državnim potporama. Ono što je vrlo bitno ukazati je da se zapravo ovaj dio Zakona o državnim potporama nadamo se ulaskom u Europsku da će se ta struktura promijeniti i da će se više ići na ove horizontalne potpore kao što je to primjer i u Europskoj uniji i na ove regionalne potpore, a sektorske potpore zapravo će dobivati manji udio. Ali sektorske potpore mi danas rješavamo putem restrukturiranja i sve kompanije koje nalazimo danas u tim područjima i prometa i željeznica, znači rješavamo Zakonom o predstečajnoj nagodbi gdje je zapravo dobar jedan modalitet rješavanja strukturnih problema sektorski … problema jer do sada se pokazalo da koliko god se novac upumpavao u taj dio sektora i pokazalo se da nije efekt bio u iako je kažem postojala volja da se zapravo pomogne tim sektorima. Također, ono što je bitno i … učinkovitost tih potpora … do danas ajmo reći nismo još bili uspostavili jedan takav sustav jer je potrebno pratiti koliko novca smo dali određenom sektoru, a kakvi su zapravo benefiti i što se tiče zapošljavanja i što se tiče zapravo cjelokupnog efekta tako da sada u sljedećem razdoblju ako se daju određeni novci trebaju se zapravo dati i benefiti i odnosno učinkovitost svih tih potpora. To se nadamo da ćemo riješiti kroz ovu vladinu politiku državnih potpora koji će biti za trogodišnje razdoblje. Vezano za Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava također jedan zakon koji se naslanja na ovaj Zakon o državnim potporama. Također je veza usklađivanje sa pravnom stečevinom gdje se prenosi Direktiva Komisije 2006/111 EZ od 16. studenog 2006. godine o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća kao i financijskoj transparentnosti … određenih poduzetnika. Bitno je reći da je ova direktiva i do sada bila implementira, bila je prevedena na hrvatski hrvatski jezik i objavljena u obliku odluke Vlade Republike Hrvatske o pravilima o potporama u obliku financijskih transfera između javnih poduzeća. Međutim, to je bilo u onome trenutku dok smo još bili u pretpristupnim članica gdje nismo zapravo bili punopravna članica Ulaskom zapravo u Europsku uniju na jedinstveno tržište zapravo u ovome dijelu trebamo nadograditi taj zakon i zbog toga tu odluku, sada je zapravo i predlažemo zakon kako bi zapravo uspostavili te mehanizme, jednostavnije mehanizme transfera novaca iz države prema javnim poduzećima. u odnosu na javne poduzetnike, znači poduzetnike u većinskom vlasništvu države te i prema poduzetnicima sa posebnim ovlastima koja su dana takva posebna i isključiva prava obavljanja djelatnosti. Ono što je ovdje bitno za ova poduzeća koja će zapravo gdje bi se trebao kontrolirati taj transfer novaca je da moraju voditi, znači ne da govorimo sada ponovo o nekakvom novom računovodstvu nego govorimo o zasebnim računima koji da bi se na jasan i transparentan način u njihovim poslovnim knjigama moglo vidjeti znači znači koji novac su dobili, a da kažem na kojim, to se zapravo vrlo jednostavno i šifriranjem … i šifriranjem izvora zapravo utvrđuje gdje se na tim zasebnim računima u obliku poslovnih knjiga da bude vidljiv iznos dotoka dotoka javnih sredstava i ta sredstva zapravo na šta su trošena. Ovdje je bitno da se kroz takvu evidenciju uvede puno bolja transparentnost korištenja tog dijela novca. Ono što je bitno koji subjekti su isključeni iz obveze primjene zakona i HNB te javne kreditne institucije kada se radi o pologu javnih sredstava tijela javne vlasti po uobičajenim tržišni uvjetima, te oni javni poduzetnici, poduzetnici sa posebnim ovlastima čiji je godišnji poslovni prihod manji od 40 milijuna eura. Znači oni koji imaju manje od 40 milijuna eura neće morati voditi na ovakav način ajmo reći zasebne evidencije gdje bi se zapravo ti transferi novca trebali kontrolirati. Poduzetnici znači koji su primili ta sredstva dužni su Ministarstvu financija dostavljati podatke o tim sredstvima do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu gdje će se zapravo Ministarstvo financija će takve podatke na zahtjev Europske komisije dostavljati Europskoj komisiji kao što i direktiva predviđa. Ovdje je također bitno reći u konačnici da se provedbom zakona jača i zapravo provedba načela dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sredstava. Znači dva zakona koja su opća i krovna zakona koja u područje odnosa između države i poduzeća gdje se zapravo definiraju novčani tokovi, gdje se uvodi jedan jasniji i transparentniji način i trošenja i dobivanja, da zapravo vrlo brzo možemo i sutra u ovom Visokom domu prezentirati koja sredstva su išla prema kojim poduzećima, kako su bila utrošena i mislim da u ovom dijelu transparentnosti trošenja javnih sredstava je korak unaprijed zapravo da možemo raspraviti prave efekte jer to su ipak novci iz proračuna naših poreznih obveznika da se zna zapravo kome se dalo, pod kojim uvjetima, kako je utrošeno, kakva je povratna učinkovitost. Tako da se zapravo mogu u konačnici i ti efekti jasnije mjeriti i možda u budućnosti redefinirati određena poslovanja. Zahvaljujem. Zahvaljujem zamjeniku ministru. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovani Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra, vi ste rekli da prema Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava tvrtke će morat vodit poseban račun. Dakle vi prema i hrvatskom zakonu o računovodstvu i prema međunarodnim računovodstvenim standardima analitički svoje računovodstvo možete do najsitnijeg detalja raširiti i na takav način vodit kompletnu evidenciju o kojoj vi govorite. Međutim, ovo kao što ste vi u zakonu naznačili to je ono što mene buni i to bi htio da mi odgovorite u ime rasprave u ime kluba je poseban račun. Prema Zakonu o platnom prometu pravna osoba ne može imat više računa, može imati jedan račun preko kojega posluje, a ovo su sve podračuni. Dakle tu naprosto treba stvari jasno definirati, ako se stvari jasno ne definiraju Zamjenik ministra odgovara na repliku. Međutim, bitno je samo transparentno znači povezati ga, znači kada ga dobijete sa tržišta ili sa državne ili kad dobijete državne da zapravo imate evidenciju zapravo kada dobijete da možete vrlo jasno razdvojiti na transparentnost. Ovdje cijelo vrijeme se govori na transparentnosti, a zapravo pravilnikom ćemo zapravo definirati i komunicirati sa javnim poduzećima na koji način će se zapravo detaljnije urediti razmjena informacija. **Stazić, Nenad (SDP)** Drugu repliku iznosi poštovani zastupnik Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra vi ste ovdje lijepo krenuli, rekli da nam je cilj da bude sve transparentnije posebno trošenje državnog novca što je vrlo važno i vrlo bitno jer znamo da u Hrvatskoj je vrlo teško pratiti kako se troše javna sredstva. Uvijek moraš imati istražitelja koji bi mogao pronaći kako i na koji način to kola. I mene je to razveselilo da tako nešto čujem, a onda me malo zabrinjava kad kažete odmah nakon toga da ćemo na temelju ovih zakona donositi još neke zakone koji će onda definirati kako će se dijeliti državne potpore javnim poduzećima, nekako odmah smo kontradiktorni sami sebi jer donosimo opet zakone koji iniciraju donošenje novih zakona i opet neke vjerojatno onda igre, igrice gdje neće biti nikako moguće običnom građaninu vidjeti kako i na koji način kolaju, troše se državna sredstva. Evo moja je želja i cilj da bude onako kako ste vi rekli, da bude sve javno i transparentno. Ali mislim da bi bilo vrijeme da jedanput donesemo neki zakon koji neće iziskivati donošenje novih zakona. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara zamjenik Lalovac. Zahvaljujem. Možda sam se krivo izrazio. Znači, ti zakoni su već postoje, znači ti zakoni koji definiraju taj dio potpora. Ono što sam zapravo htio reći da kada dajete određeni novac i kada dajete sektoru, pojedinom sektoru i kada gledate njihovu učinkovitost i zato smo rekli ovdje je bitna transparentnost da znate zapravo i sutra Vlada da zna zapravo u kojem smjeru zapravo da li će određeni dio novaca, znači preusmjeravati ovisno na učinkovitost trošenja tih sredstava. Znači, na taj dio sam mislio. Znači, ne nekakvim novim zakonima. Znači, da može lakše upravljati jer ovo može biti jedan menadžerski alat ako ste uložili ne znam 20 milijardi u određeni sektor da znate zapravo zapravo sutra ako bi, znači u nekom petogodišnjem razdoblju da znate preraspodjelu raditi sredstava na taj dio sam mislio radi transparentnosti, lakšeg upravljanja javnim novcem a ne nekakvim dodatnim zakonima nego samo da se taj dio novaca lakše i transparentnije preraspoređuje u određene dijelove. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. U tom slučaju otvaramo raspravu. Prvi je na redu poštovani Ivan Šuker koji će govoriti u ime kluba HDZ-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. Pa pred nama se nalaze dva zakona koja bi trebali napraviti kako veli zamjenik ministra reda ko da je do sad bio nered i ko da se do sad nije znalo o čemu se radi. Međutim, ono što je ključno i što nije rečeno iz jednostavnog razloga da prvi korak u primjeni ovih zakona bude dobar, a to je da mi u proteklim godinama teško možemo govoriti o potporama, možemo više govorit o subvencijama. I naprosto kad vidite ovaj iznos potpora i kad vam netko kaže da je u proteklih godina dana od 30 i toliko milijardi kuna potpora, a ovdje nije poljoprivreda i ribarstvo onda to izgleda strašno puno. Međutim, kad uzmete samo dva segmenta pogledajte koliko vam je od 2004. na ovamo na poziciji Ministarstva mora, prometa i razvitka išlo prema Hrvatskim željeznicama u prosjeku negdje oko 2, 3 milijarde, 2 milijarde 300, 400 pa to pomnožite sa 7 ili 8. Evo vas začas na 18 milijardi kuna i onaj ostatak do 34 milijarde kuna najvećim dijelom vam je išao na brodogradnju. Prema tome, mislim da je vrijeme prije nego što donesemo ove zakone da skinemo famu oko nečega. ovom samom zakonu čovjek bi mogao reći da je on tehnički i korektno napravljeno i nemate tu šta prigovoriti. Direktive EU su vam takve i mi smo svoj zakon prilagodili ovdje i to u tri segmenta. Jasno smo definirali što u buduće treba raditi AZTN. Jasno je definirano što ubuduće treba raditi Ministarstvo financija i jasno je definirano što u budućnosti treba raditi davatelj potpora. mi ovdje imamo, a to govorim i iz nekakvog iskustva niz neodgovorenih i neriješenih pitanja a to je prije svega mi smo ovdje jučer imali Izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Koji tretman u budućnosti će imati ovi projekti i programi koje Vlada financira, zapravo programe Vlade koji se financiraju preko HBOR-a i tu možemo govoriti i o sektorskim i o regionalnim i o horizontalnim, svega i svačega tu ima. Dakle, to je jedno od pitanja na koje nitko nije odgovorio, a zašto? Zato što mi svake godine iz proračuna u temeljni kapital HBOR-a izdvajamo 600 milijuna kuna i još plus toga u svim proteklim godinama Vlada niti jedanputa nije povukla dobit, a s obzirom da je to po zakonu prihod državnog proračuna i to na određen način će vam netko sutra u Bruxellesu reći da je to potpora, se razumijemo. Dakle, to je ono što ovim zakonom nije rečeno. Druga stvar ono što također treba reći sva sredstva praktički do stupanja ovog zakona na snagu koja su davana iz državnog proračuna su bila praktički sredstva za program restruktuiranja, bar su se za to trebala koristiti. Međutim, od 1.7. sve ovo što zovemo potporama do sada a od 1.7. a od 1.7. bi to trebalo stvarno biti a ne zvati se više neće biti potpore za restrukturiranje nego će biti potpora za konkurentnost. I sad se postavlja ključno pitanje da li su u Hrvatskoj primatelji potpora spremni na ovu transformaciju, da li su izvrši restrukturiranje, da sutra ove novce koje će dobiti i iz državnog proračuna i novca koje će dobiti iz europskih fondova koriste kao sredstva za veću konkurentnost hrvatskog gospodarstva. To je jedno veliko pitanje nad kojim se svi moramo zamisliti, jer da smo spremni da ta sredstva koristimo za konkurentnost onda vjerojatno danas ne bi imali ovoliki broj nezaposlenih, ne bi nam se smanjila zaposlenost i ne bi imali pad gospodarskih aktivnosti. To su naprosto činjenice. Jer vi kad pogledate i ovogodišnji proračun nemala sredstva su upućena prema gospodarskom sektoru. Što se tiče samog zakona, dakle on jasno definira tu poziciju AZTN-a i ne bih se složio baš sa predstavnicima Vlade da je AZTN izgubio praktički sve ovo. AZTN ako pogledate malo bolje zakon je ključni faktor u cijeloj priči jer ako AZTN vama ne da zeleno svjetlo vi praktički ne možete i doći do Bruxellesa, ako dođete do Bruxellesa nemate zeleno svjetlo crveno svjetlo ćete dobiti u Bruxellesu. Ministarstvo financija radio ono u principu što bi po Zakonu o proračunu trebali raditi davatelji potpora i temeljem toga izvješćivati Ministarstvo financija. Imate zakon da prilikom donošenja svakog zakona, prilikom davanja bilo kakvih novaca iz državnog proračuna to je nešto što je na snazi već 7 godina imate procjenu fiskalnog učinka. Dakle, svak onaj tko traži na bilo koji način novce temeljem novog zakona ili bilo čega iz državnog proračuna radi onaj famozni obrazac procjene fiskalnog učinka i temeljem te procjene fiskalnog učinka oni su to morali raditi već 7 godina. Dakle, mi ovdje reguliramo što rade dvije institucije koje su u proteklim godinama korektno odrađivale svoj posao. Ali ne definiramo ono što je ključno, oni koji su davali potpore potpore zašto se dosada nije vršilo to jer zakonodavno je postojala podloga. Jer ako vi imate taj famozni PFU obrazac (Procjena fiskalnog učinka) onda je nelogično da netko tko daje tu potporu nije izvijestio koji je efekat te potpore i da se netko i za nekakvu potporu javlja nekoliko godina za redom. Dakle, mi imamo zakonom definirane neke stvari koje nažalost, i to je ono što možda fali ovom zakonu, mi smo davatelje potpora samo pobrojali što oni trebaju napraviti, međutim ovdje je ključna njihova uloga. Ja sam siguran da će Ministarstvo financija i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u potpunosti odraditi svoj posao. posao. A da je problem upravo u ovome imate kad pogledate redoslijed onda u samom zakonu imate problematično nešto. Vama člankom 9. i 10. se govori o ulozi AZTN-a, a člankom 12. se govori o mišljenju Ministarstva financija. AZTN ne može ništa praktički napraviti dok ne dobije mišljenje Ministarstva financija. Onda bi ako gledate to logično bilo da članak 12. bude članak 9., a da članak 9. i 10. postanu praktički članci 11. i 12. I logična je stvar ako imate davatelja potpore, ako Ministarstvo financija daje svoje mišljenje i onda temeljem svih tih papira papira te kompletne papirologije da tako kažem AZTN daje konačno svoje mišljenje, onda bi logično bilo da kronološki tako to posložimo i u zakonu. A ne da govorimo o tome što radi AZTN i onda kažemo da AZTN radi temeljem mišljenja Ministarstva financija i onda u članku iza govorimo što Ministarstvo financija treba napraviti. Pa jedan prijedlog predlagatelju zakona da samo to zamijeni i onda onaj tko čita zakon će dobiti u principu redoslijed kojim koracima treba nešto napraviti da bi došao do potpore. Jer ovakav način ako skačete sa članka na članak pa se vraćate natrag stvara određene zabune. Također, evidencija državnih potpora i dostava podataka u Ministarstvo financija u članku 14. Ako ste vidjeli u zakonu se govori da država treba napraviti da tako kažem jednu generalnu strategiju potpora i temeljem toga u principu kad se planira proračun svaki proračunski korisnik traži i ovaj Visoki dom kad usvoji proračun onda u principu i definira kolike i koje potpore imamo. Na kraju krajeva proračun i je najčvršća poluga i najjači alat za vođenje ekonomske politike. Ali se postavlja pitanje, i to je ono što meni nikako nije jasno, kad pogledate članak 16. rokovi izvještavanja nisu usklađeni sa rokovima koji su vezani uz Zakon o proračunu. Jer ako vi u Zakonu o proračunu do tog i tog zakona morate podnijeti izvješće Ministarstvu financija na Vladu, Vlada mora to usvojiti izvješće uz to izvješće mora ići nalaz Državne revizije onda mi je nelogično zašto dva ili tri mjeseca davatelji državnih potpora trebaju slati Izvješća o korištenju državnih potpora ako oni u principu ništa ne mogu promijeniti. Jer ono Izvješće državnog proračuna je konstatiranje činjenica što se događalo u trošenju državnog novca u prošloj godini. I logična stvar bi bila da kao što smo dosada uz Izvješće o izvršenju državnog proračuna i polugodišnje Izvješće o korištenju državnog proračuna imali Izvješće o danim državni jamstvima onda bi logično bilo da uz Izvješće o izvršenju državnog proračuna i u Izvješće o polugodišnjem izvršenju državnog proračuna imamo Izvješće o trošenju državnih potpora. Iz jednostavnog razloga što onda kad raspravljate o izvješću možete temeljem tog Izvješća o potporama možete usporediti da li se te brojke slažu sa pozicijama pojedinih ministarstava, agencija ili ureda, a istovremeno onda temeljem toga možete primijeniti i onu osnovnu odredbu Zakona o proračunu, a to je mjesto, vrijeme i programsko korištenje proračunskih novaca. Onda imate sve na jednom mjestu, ne trebate loviti papire, ne trebate se politički prepucavati nego naprosto imate sve podatke. I to je ona analitička raščlamba o čemu sam govorio kad sam govorio o transparentnosti korištenja javnih sredstava. Ovako mi je nelogično da su termini za Izvješće o potporama u jednoj totalnoj disharmoniji sa terminima o Izvješću korištenja sredstava državnog proračuna. Jer ono što sam već rekao, ponavlja se pitanje što davatelj potpore nakon što se napravi Izvješće o izvršenju državnog proračuna može promijeniti? Ne može promijeniti ništa. On samo pojedini segment koji je definiran zakonom i koji je vrlo bitan praktički pojednostavljuje, stavlja ga na jedan poseban papir da netko vidi koliko je to korištenje i onda na kraju krajeva vjerojatno uz to ide i izvješće o tome koji je efekat tih potpora bio da li je ta potpora potrošena i da li je njena namjena bila takva kakva je. Ono što fali u ovom zakonu kažem koji je korektno tehnički napravljen i tu nema nikakvih prigovora su jedinice lokalne samouprave. koji tretman je potpora koje jedinice lokalne samouprave daju? I možda najveći problem Hrvatske što mi imamo raznorazne potpore na razini općina, gradova i županija i tako je ista priča sa socijalnom politikom. Dakle da se treba objediniti, ako je potpora za nešto onda je isto tak potpora ako netko da nekom svom komunalnom poduzeću nekakva sredstva po kojima on za nekakav posao s tim stječe preduvjet da bude povoljnije na nekom natječaju od nekakve privatne tvrtke. Bez te potpore vjerojatno taj posao ne bi dobio. To znači automatski nije pravedna tržišna utakmica. Dakle toliko što se tiče Zakona o potporama. Nekada nije dobro robovati samo direktivama EU, Hrvatska ima svoje specifičnosti, Hrvatska ima svoje probleme i budite sigurni da mnoge državne tvrtke, a o tome ću govoriti nešto u drugom dijelu će vrlo teško u budućnosti funkcionirati bez ovih subvencija, neću govoriti o potporama. A da priča Hrvatskih željeznica nije od jučer postoji jedan projekt sa Svjetskom bankom iz 2005.godine kada se krenulo u program restrukturiranja Hrvatskih željeznica kada je taj tzv. radni omjer bio 2,85, a to vam je da na svaku zarađenu kunu koju Hrvatske željeznice zarade morale su dobiti iz državnog proračuna 2kune da mogu imati da tako kažem čistu, prostu reprodukciju dakle da mogu plaćati svoje materijalne troškove, plaće i da mogu ulagati nešto u razvoj željezničke infrastrukture. I na kraju krajeva izgradnja infrastrukture je obveza države, a ne samog poduzeća. Prema tome nažalost s tim programom se stalo i ja uopće ne znam koliki je taj radni omjer, ali znam danas da sredstva iz državnog proračuna prema HŽ-u su manja za negdje oko milijardu i pol kuna nego što su bila 2008.ili 2009.godine. Dakle što sa jedinicama lokalne samouprave? nemojmo si dozvoliti da nas netko danas sutra prozove da zakonom nismo definirali ili ako ćemo analogno ovaj zakon primijeniti na njih mislim da na određeni način trebamo vidjeti što s tim napraviti jer ne možete reći da komunalna poduzeća koja rade kod jedinica lokalne samouprave u ovom trenutku praktički su tržišno privilegirana. I nemojmo si dozvoliti da nam to sutra netko kaže i nabije na nos da to ne smijemo raditi. bolje je ako to već moramo raditi da to sami napravimo. A što se tiče ovog famoznog Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava, ja iskreno govoreći uz najbolju namjeru čitajući ovaj zakon nisam našao smisao donošenja ovog zakona. Ovaj zakon ako pogledate donosi se za tri poduzeća. Tri poduzeća, HŽ tj. HŽ Cargo, Jadroliniju i Croatiu airlines i to je ono kada govorimo o toj fami koliko novaca iz države ide prema javnim poduzećima. Samo tri javna poduzeća s obzirom da su brodogradnja sada već praktički u fazi rješavanja dobivaju novce iz državnog proračuna. I nitko u ovoj sabornici nije protiv toga da se jasno vidi koliko novaca dobije i HŽ, zašto ih je utrošio, koliko novaca je dobila Croatia airlines koja u ovom trenutku vrlo atraktivna zbog sindikata i koliko novaca je dobila Jadrolinija i što se u principu sa tim novcima željelo postići jer primjena ovog zakona na sve ostale subjekte u Hrvatskoj je zanemariva i u principu zakon uopće za to ne bi trebao. Međutim ono što sam i molio zamjenika ministra da mi odgovori pa mi nažalost nije odgovorio, a to je kako recimo na koji način će uzmimo sada i Jadroliniju i Croatiu airlines i HŽ jer se radi o istoj priči evidentirati jel imaju neke linije koje su neprofitabilne, koje država financira iz razloga što one same ne mogu opstati jer ako bi to financirale ove tri tvrtke onda bi bile u debelim gubicima. Kako će se što će se dogoditi recimo kada jedan trajekat sa jedne linije koja je neprofitabilna se jedan vikend prebaci na jednu liniju koja je izuzetno profitabilna zbog toga što je velika gužva, kako će se on knjigovodstveno voditi? Gdje će se računati amortizacija i troškovi tog trajekta koji dobiva subvencije pa čak je možda dobio i subvencije prilikom nabave tog trajekta jel vi imate neke brodove koje je Jadrolinija nabavila koje je država subvencionirala iz razloga da oni mogu održavati niz linija koje ne bi mogle održavati od toga. ali to je sve u projektu oživljavanja hrvatskih otoka. To nije projekata koji se sjetio netko ajmo mi sada imat ćemo toliko i toliko. I vi sada kada pogledate recimo najfrekventnije linije prema Hvaru, prama Braču, prema Šolti, Prizna Življen možemo na ljeto govoriti o onoj trajektnoj liniji od Drvenika prema Korčuli, ali vi imate isto tako trajekt koji vozi do Vela Luke i onda dalje ide do Lastova i Mljeta i ako nemate tog trajekta mi za dvije godine možemo zaboraviti na život na Lastovu i Mljetu. Isto tako što će biti sa Visom? Što će biti sa otocima u zadarskom arhipelagu pa sa onim trajektom koji ide u ponoć? Mi smo dovukli te turiste na otoke iz razloga da oni mogu doći na večer u Zadar, uživati u zabavama u Zadru i u 12 sati sa trajektom se vratiti na otok koji su bili. Kako ćete to raščlaniti? To je nešto što je problematično. I kada sam govorio u knjigovodstvu nema posebnog računa nego se govori analitičkom vođenju kako prihoda tako i rashoda. I onda točno za svaku liniju morate odrediti kolika je potpora. To se analitički vodi na prihodovnoj strani, isto se tako vodi na rashodovnoj strani. Ali mi ovdje imamo gospodine zamjeniče ministra jedan veliki problem, što ćete sa plavim dizelom. Plavi dizel je što se tiče poljoprivrede ok jer potpore u poljoprivredi i ribarstvu nisu sporne, ali mi smo od ove godine dali plavi dizel i linijskim prijevoznicima i taj plavi dizel koriste linijski prijevoznici na linijama koje su ekonomski itekako rentabilne. Ali mi moramo bit svjesni da će nas daleko skuplje koštati ako nama koncesije poberu nekakve privatne tvrtke koje će furati da tako kažem na linijama koje su profitabilne, koje donose novce, a država će morat sufinancirat linije koje su neprofitabilne i koje nikad neće bit profitabilne. Ali linije koje doslovno znače život na hrvatskim otocima, linije koje doslovno znače život na hrvatskim otocima. I zato ovaj zakon koliko se god čini jednostavan, koliko se god čini, mi želimo transparentnost jer ja mislim da u Hrvatskoj nitko nije protiv transparentnosti i da nikome ne pada na pamet da se pobuni protiv bilo toga da se jasno vidi kud se troše novci. Međutim, treba vidjeti koja je nakana i koji je krajnji cilj ovih sredstava. Tko će doći u Zagorje i reći da se ukine cug na toj i toj liniji. naprosto ako idete ovom logikom vi ćete u datom momentu morat to ukinuti, više ga neće biti. Croatia Airlines, pa nije Croatia Airlines letjela neke linije zato što su direktori rekli da to treba letjet nego zato što im je netko rekao počevši od nekih linija u regiji do nekih linija unutar Republike Hrvatske, pa čak neke iz političkih razloga. Ali vi imate po zakonu ako vlasnik tvrtke, tu se misli na jedinice lokalne samouprave ili država nekome naredi praktički da donese odluku preko svojih tijela upravnih, a to su skupština i nadzorni odbor, da radi nešto ispod cijene ako se na kraju godine ostvari gubitak, s tog osnova vlasnik je dužan pokrit taj gubitak. To su naprosto činjenice. Prema tome, ovaj zakon može bit vrlo opasan, može bit vrlo štetan i mislim da mi još nismo spremni za njega. Mi se temeljem analitičkog vođenja, gospodine zamjeniče ministra, možemo držat da pratimo korištenje sredstava, ali ponavljam ovaj zakon je donesen samo za tri poduzeća i ovaj zakon može biti opasnost kako za hrvatske otoke tako i za neka mjesta u kontinentalnu Hrvatske gdje se radi o željezničkom prijevozu, a pitajte što će biti i sa određenim aviolinijama prema Dubrovniku jer Dubrovnik je prometno izoliran, ako se ukinu subvencije Croatia Airlinesu. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme je za replike. Prvu će iznijeti poštovani Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Šuker, kazali ste da je ovaj zakon tehnički dobro pripremljen, da su dobro pripremljene procedure. Pa svaki zakon treba biti, ali ne samo dobro tehnički pripremljen tako da ovaj jest, ali ono što je u većini koji se odnose na ekonomsku politiku tako i ovaj izostaje zapravo temeljna analiza zašto služe državne potpore, koji su efekti državnih potpora, što se očekuje od toga, nema ni riječi o tome. A zašto nema, zato što su potpore jedan instrument kojim se intervenira u sferu gospodarstva, država intervenira u sferu gospodarstva radi postizanja poželjnih ciljeva, da bi se ostvarili veća proizvodnja, veća zaposlenost, veći neto izvoz. Što se postiglo godinama državnim potporama u Republici Hrvatskoj, ništa od toga. Sektori kojima su potpore davane, u njima je ukupno smanjena proizvodnja 25%, a 50 000 manje zaposlenih danas nego ranije. Je li to smisao potpora? U ekonomskom kategorijalizmu to zovu jalovom ekonomskom politikom. Tako ne sumnjam da će zakon biti tehnički određen, ali neće se postići efekat jer ako potpore koriste i oni koji ostvaruju profit, a ne koriste oni kojima treba da bi ostvarili jednu državnu ulogu onda je to promašena politika. Ako je u potpore dato više subvencija za dizel gorivo, a manje obrađeno poljoprivrednog zemljišta onda je to promašena politika. Izostaje sustavna analiza učinaka državnih potpora. To nikada nitko nije učinio, a dato je na desetke milijarda kuna i to u propast. Nije se zadržalo ni osnovno, a to je zaposlenost u tim sektorima. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić, zato sam i rekao da je ključna stvar u ovom tehnički dobro napravljenom zakonu što onaj koji bi trebao bit najodgovorniji, koji bi trebao pratiti, koji praktički treba bit na mjestu gdje se troše potpore je najmanje obrađen jer mi u zakonodavstvu Republike Hrvatske već imamo 7 ili 8 godina definirano da onaj tko daje potporu mora raditi njegovu procjenu njegovog učinka. Međutim, ključne su tri stvari i to je ono što Vlada mora imat na pameti, to je da mi u prošlosti nismo imali potpore nego subvencije, da su te subvencije trebale ići kao program restrukturiranja tih tvrtki i pripremu za tržišnu utakmicu, a da ove potpore koje nažalost će nam netko sad u budućnosti limitirat ako bude smatrao da ćemo neke stvari napravit što njemu ne pašu, služe za konkurentnost o to je ključna priča. A ovi zakoni se odnose samo na tri poduzeća, oni su bili najveći korisnici toga i postavlja se pitanje da li ćemo sutra moći održati ono što imamo na ovakav način. Zato ovdje i jesu postavljena neka pitanja u ime kluba da nam predlagatelj pokuša odgovorit upravo da se to ne dogodi, jer mi ne možemo naprosto preskočiti preko noći u nešto. Postavlja se pitanje koliko smo kroz pretpristupne fondove, koliko smo kroz sve ove novce iz proračuna pripremili kako tvrtki u državnom vlasništvu tako i privatne tvrtke za tržišnu utakmicu sutra. To je ključna stvar AZTN i Ministarstvo će odraditi svoj dio priče, financija. Postavlja se pitanje koliko su davatelji potpora svjesni što ovaj zakon donosi. To je ključna stvar. Oni su po zakonu još prije 7 godina bili dužni raditi ovo što se sad zakonom govori. Dakle, PFU obrazac prema Zakonu o proračunu u Republici Hrvatskoj postoji već skoro 7 ili 8 godina. Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Šuker ja repliciram na dio gdje ste govorili da nam predlagatelj kroz Prijedlog zakona o transparentnosti financiranja sugerira da se tek sada uvodi transparentnost u financiranje pogotovo javnih poduzeća a vi ste naveli Jadroliniju, HŽ i itd. mi smo to imali i do sada. U tijeku su natječaji za trajektne i brodske linije na čitavom Jadranu i bojim se da upravo ovakvim prijedlogom zakona će ti natječaji doći u pitanje. Zašto? Jer su do sada postojali određeni okviri unutar kojih su se tražili znači na natječajima određena razina potpore da bi uopće se mogla licitirati jedna od bilo kojih linija na Jadranu. Ako mi uvedemo ovakav način posebnih računa po svakoj liniji bojim se da će nam i one linije koje su isplative kao što je recimo Split – Supetar gdje je Republika Hrvatska pomogla Jadroliniji da kroz određene kreditne aranžmane napravi dva trajekta Marjan i Hrvat, da će i ta linija kroz posebni račun postati neprofitabilna ako se na nju kroz posebni račun prevale sve obveze koje idu po tim kreditima za ta dva trajekta kažem. To se do sada nije radilo na takav način, a glavni problem je zapravo u visini potpora ili kako ste vi govorili da smo mi to zvali subvencija brodarima koje je prošle godine bio 390 milijuna kuna. Ove godine je 355 milijuna kuna za sve linije na Jadranu, a to je rezultiralo onime što se dogodilo – katamarani su poskupjeli 50% za sve koji žele doći na otok a nisu otočani, nemaju prebivalište na otocima poskupjeli su preko 100% na određenim trajektnim linijama opet kažem za sve one koji nisu otočani, a samim otočanima koji imaju prebivalište na svim linijama osim onim koje održavaju privatni brodari poskupjele su preko 12% jer negdje se mora nadoknaditi 35 milijuna kuna gubitka. A da Vlada ne zna što radi pokazuje i projekcija proračuna za 2014. gdje opet vraća potporu

Ali što je najgore te tri tvrtke itekako tangiraju najugroženija područja u Republici Hrvatskoj. Dakle, kad se govori o željeznici mnoga najnerazvijenija područja u Republici Hrvatskoj i to je praktički jedini na kontinentalnom dijelu način da dođu do središta, a linijski prijevoz na jadranskoj obali je ono što je sa novim linijama, sa subvencioniranjem i cijene kroz nabavku brodova koji će vršiti taj linijski prijevoz smo doveli do toga da dolazak na te otoke je bio jeftin osobito život otočanima koji su po subvencioniranoj cijeni mogli doći na kopno, obaviti što trebaju, od liječnika preko nekakvih administrativnih stvari i tvrditi da će se riješiti samo tome da se transparentno vidi kud idu novci. Pa svaka linija se vodi analitički knjigovodstveno u svakoj tvrtki. Ako se to ne radi onda je to neozbiljno. Pa mora se znati koliko košta koja trajektna linija sa svim troškovima iz jednostavnog razloga da onaj tko to radi zna na sljedećem natječaju kako i pod kojim uvjetima će se javiti za tu liniju. Ali ponavljam, tu će se otvoriti tržišna utakmica. I ja znam da će kolega iz Ministarstva financija reći da će se to riješiti nekim drugim zakonom. Međutim, taj drugi zakon ne može to riješiti bez novaca. I vi imate linija koje praktički će se morati subvencionirati sa skoro 100%, jer inače ih neće biti, nestat će opet ljudi koji će htjet živjeti na Lastovu i na Mljetu, opet ljudi neće htjet živjet na Visu ili na nekim drugim otocima. Pitanje je što će bit sa turistima u zadarskom arhipelagu ako im ukinete one trajekte u 12 sati. Dakle, to je sve nešto što je u sklopu da tako kažem konkurentnosti hrvatskog turizma i ono vam može bit daleko opasnije od onih sredstava nego da

Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani Igor Rađenović. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo nekoliko riječi u ime Kluba zastupnika SDP-a o ova dva zakona. Dakle, slušajući dosadašnju raspravu pomalo se vraćamo i zaboravljamo što smo zapravo i preuzeli kao obvezu ulaskom u EU. Dakle, sa 1.7. dužni smo prihvatiti i pravila igre, primarno pravila tržišnog natjecanja koja dakako važe za sve u toj Uniji. I sa te strane velim dolazimo na jedno veliko tržište u kojem se jednostavno moramo ponašati po određenim pravilima, ne možemo neke stvari uzeti, a neke ne preuzeti. Zato i i ovaj drugi zakon, dakle o transparentnosti financiranja praktički samo transponiran. Do sada je bio u odluci Vlade, sada je prebačen u zakon. Prema tome, tu nema nekih rješenja, no dobro. O ovoj temi u Saboru se raspravlja svake godine i to kroz Izvješće AZTN-a koje je bilo sastavljeno tako da je pružalo analitički prikaz državnih potpora u Republici Hrvatskoj i svih ovih dakle godina prema metodologiji koja se koristila u EU i svim njenim državama članicama. Sa te strane tema nije novum za nas. U dobrom dijelu je novum, dakle za mnoge korisnike potpora primarno jedinicama lokalne samouprave to se slažem sa mojim prethodnicima da ćemo tu imati dosta problema sad sa prihvaćanjem čvršćim pravila igre. Ali kao što rekoh u uvodnim riječima jednostavno tim putem smo odlučili i tim putem moramo ići. Stoga se ovim zakonom koji je praktički korak dalje i njegovim prihvaćanjem se jasno definiraju nadležnosti tijela RH iz područja državnih potpora … /Govornik se ne razumije./… Ministarstva financija i ostanak uloge AZTN-a te se uređuje postupak koji prethodi odobravanju državnih potpora, način vođenja evidencija i dostava Izvješća o potporama. Ključno je dakle odrediti što se to sve smatra državnom potporom, a što ne. Stoga je od iznimne važnosti imati u vidu kako u EU ne postoji jednoznačna definicija potpore već se u svakom konkretnom slučaju mora znati procijeniti da li su sredstva koja se usmjeravaju iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, nekog fonda ili čak poduzetnika u javnom vlasništvu kao pomoć nekom drugom poduzetniku, grupi poduzetnika ili regiji državna potpora da li ona to jest ili ona to nije. Donošenjem ovog zakona očekuje nas znatno čvršća pravila igre od dosadašnjih i toga smo svi svjesni. Od te odgovornosti velim ne možemo pobjeći, a ovlasti odobravanja i revizije potpora prelaze sa AZTN-a na Europsku komisiju te je stoga iznimno važno da se stvarni i potencijalni davatelji jednako kao i korisnici potpora budu na vrijeme upoznati što ih očekuje. Naime, ne smijemo zaboraviti da od prvog dana članstva u EU za područje državnih potpora i u RH počinju vrijediti odredbe članka 107. i 108. Ugovora o financiranju EU i cjelokupna pravna stečevina na tom području što je više od 50-ak raznih propisa Europske komisije i drugih evo institucija. Naravno to podrazumijeva i odluke europskih sudova itd. Najveći dio tih propisa jest objavljen u RH, no međutim nisu svi. Radi se o vrlo zahtjevnom području stoga je potrebno da, zapravo stoga je dobro da se i ovim zakonom dakle je predviđena značajna uloga agencije, to se slažem s mojim prethodnikom Šukerom, uloga Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ostaje u ovom zakonu i važna kao savjetodavno tijelo, kao svojevrstan centar izvrsnosti koji se izgradio u ovih nekoliko godina i stoga je važno da se dakle promiče i znanje i svijest o tome kolika je važnost ovog dijela pravne stečevine za funkcioniranje cjelokupnog tržišta EU pa i na ovom našem manjem, a nama najdražem dijelu. Sve to dakle u cilju unapređenja sustava što veće učinkovitosti potpora, ali i izbjegavanja rizika kako bi i hrvatski davatelji ali i korisnici državnih potpora što rjeđe bili pod istragom eventualnom istragom nadležnih EU tijela i što manje bili izloženi eventualnom povratu potpora. Naime, podaci iz Izvješća o potporama govore da u zadnjih 10-ak godina je Europska komisija naložila otprilike zapravo nešto više od 12 milijardi eura za povrat tih potpora. Iako se radi o povratu u proračun same države članice koja je nezakonito dodijelila potpore ipak ne bi bilo dobro niti za jednog korisnika potpore u našoj zemlji ni danas, a ni sutra kad postanemo članica da zbog nezakonito dodijeljene ili nezakonito korištene potpore postane obveznik povrata potpore jer bi to za mnoge imalo vrlo teške posljedice. Znate za slučaj recimo mađarskog avioprijevoznika i neke druge, znači koji je praktički izazvao trenutačni problem, trenutačni stečaj tih poduzeća. Imajući u vidu dakle današnju strukturu potpora u RH ona se prilično razlikuje od standarda EU i zemalja EU i to ponajbolje govori o zapravo iako davanoj u dobroj namjeri da u dobrom dijelu naše potpore dakle dakle nisu išle u pravom smjeru, nisu vodile restrukturiranju. Dovele su do toga da u mnogim sektorima imamo i slabiju produktivnost i slabiju zaposlenost a novac je negdje otišao otišao u vjetar. Dakle, 30-ak milijardi sa HŽ-om govorili su prethodnici nismo puno toga napravili svih ovih godina, bježali smo od nekih odluka i restrukturiranja koje je zapravo bilo nužno. Dakle, udio potpora u BDP-u u RH znatno je veći, neusporedivo veći 4 do 5 puta veći od zemalja EU, a posebno zabrinjava rekao je to uvodno i predstavnik, zamjenik ministra, dakle da tri četvrtine tih potpora otprilike, iako taj broj pada ali pada relativno slabo, se dodjeljuje sektorski dok se tek jedna četvrtina odnosi na horizontalne namjene. U Europi je dakako obrnuto. Budući da horizontalne namjene, horizontalne potpore daleko manje narušavaju tržišnu utakmicu što je i ta tržišna utakmica dakako jedan od osnovnih postulata i razloga zbog kojih sama EU i postoji. Trend svih novih članica bio je da se dakle sa sektorskih potpora približavaju horizontalnim potporama. To će se dogoditi i nama. Jedan značajan dio ostaje dakle oko ispregovaranih potpora u brodogradnji, ali kao što rekoh narednih godina ćemo se mi zasigurno približiti i strukturi i visini potpora i približiti ih što sličnijim onima koji se nalaze u drugim zemljama EU. Kolegice Kolegice i kolege što racionalnije i što učinkovitije korištenje javnih sredstava temeljni je cilj svake Vlade. Da li su se bivše vlade u tome iskazale, iskazale, da li su mnoge odluke činjenja i nečinjenja bile u pravom smjeru vjerojatno posljedice toga osjećamo danas i osjećat ćemo još cijeli niz godina baš u ovim velikim sektorima cestogradnje, željezničkom prometu itd. No, pravila EU koliko god ponekad bila kruta, stroga i birokratska čvrsto vjerujem da nam mogu samo pomoći oko toga da sredstva državnih potpora usmjerimo baš tamo gdje je najpotrebnije i gdje je najučinkovitije dakle na dugoročno poticanje gospodarskog rasta. Govorili su prethodnici prije mene oko, nisam se javljao za replike ali da iskoristim priliku, oko HBOR-a. A i dosada je dakle naša razvojna banka oko koje smo još jučer dosta pohvalili, nažalost nisam osobno mogao biti prisutan ali sam pogledao raspravu kasnije, dakle ni dosada programi HBOR-a nisu bili realizirani barem zadnjih godina bez potpore AZTN-a, bez njihovog mišljenja, a isto će vrijediti i kasnije kada će dakle programe odobravati isključivo Europska komisija. Tu smo na neki način dakle postigli dosta visoke standarde i ne očekujemo tu nekih većih problema. Što se tiče dakle linijskog prijevoza, primarno morskog Jadrolinije i slično, odgovorio je i zamjenik ministra. Dakle, regulirat će se to sektorskim zakonima. Mogao bi se našaliti, HDZ je zadnjih dana dosta agresivno promovirao ovo tunelsko povezivanje otoka i obale itd. Doduše nisam vidio kolege zastupnike na tim predstavljanjima, ali ako imamo tako dobro rješenje onda nam linijski prijevoz možda ni neće trebati No šalu na stranu, radi se o važnom i ozbiljnom problemu koji će se dakako riješiti sektorskim zakonom. Što se tiče jedinica lokalne samouprave tu je predstavnik kluba gospodin Šuker u ime HDZ-a imao pravo, dakle u cilju da i do sada dobar dio lokalaca praktički izbjegavao regulativu, izbjegavao izvješćivanje oko toga, dosta zbog toga jedinica lokalne samouprave je i došlo u probleme zbog dosta neracionalnog i neučinkovitog upravljanja raspoloživim sredstvima i kroz svoja komunalna poduzeća tako da taj implicitni dug, mogući dug će se vrlo brzo pretvoriti u eksplicitni. Imamo slučajeve i u nekim većim gradovima u Hrvatskoj, a kamoli u nekim drugim jedinicama lokalne samouprave. Stoga u cilju uklanjanja navedenih nedostataka prvenstveni cilj ovog zakona je sustavno oblikovanje politike državnih potpora, jača transparentnost, a riječ je vjerojatno najčešća rečena ovdje danas. Jača uloga i odgovornost Ministarstva financija na temelju čijeg prijedloga će Vlada RH donositi smjernice državnih potpora za tri godine i ta politika će dakako morati slijediti politiku državnih državnih potpora EU ali i smjernice i fiskalne i ekonomske politike te biti bazirana na pravilnom praćenju učinkovitosti dodijeljenih potpora što do sada nažalost nije bio slučaj uvažavajući sve ove tehničke probleme nisam previše stručan na tom području, ali kažem iz raznih razloga primarno kratkoročnog političkog oportunizma sve dosadašnje vlade propustile su dosta puno prilika za restrukturiranje i kao što rekoh dosta problema imamo sa te strane danas. Ono što bi možda bilo dobro da razmislimo evo sada smo malo u klupama razgovarali dakle izvješća dolaze Ministarstva financija obavezno vladi objedinjena izvješća poslati u 10.mjesecu ali samo Vladi, nekako je tu Sabor nekako izbjegnut pa možda gospodine zamjeniče sa suradnikom da razmislimo oko toga, vjerojatno možda amandmanom klubova razgovarali smo unutar vladajuće većine da razmislimo o tome da ipak Sabor ne bude izbjegnut iako kažem to će biti sa pomakom od nekih godinu dana. Stoga i zaključno vjerujem da ćemo temeljem ovog zakona na temelju danih ovlasti Ministarstva financija kao središnjeg tijela ali i vrlo važne uloge Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kao savjetodavnog tijela Centra izvrsnosti kao što rekoh te na temelju mjera i dužnosti propisanih ovim zakonom otići korak dalje te za davatelje državnih potpora bi trebali vrlo brzo doći do jedinstvenog sustava planiranja i dodjele državnih potpora u cilju njihove maksimalne učinkovitosti. Vjerujem da nam je to svima cilj. Kao što reče kolega Šuker ovaj zakon je tehnički dobar u provedbi vjerujem da ćemo također dati maksimalan doprinos te će Klub zastupnika SDP-a podržati donošenje ova dva zakona. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Imamo prijavljenu repliku poštovanog kolege Branka Hrga. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Rađenović vi ste rekli da su lokalne samouprave često puta imale problema i da su dolazile u nezgodne situacije. Ja ću reći da lokalne samouprave i danas imaju problema i posebno imaju problema sada u ovih zadnjih godinu dana jer se sredstva koja su određuje na državnoj razini prema lokalnim samoupravama prema ne znam da li preko komunalnih poduzeća ili neke druge mijenjaju iz dana u dan. Objave se čak i u službenim dokumentima, nakon toga se provedu natječaji na razini lokalnih samouprava, izaberu se izvođači radova na temelju takvih odluka ali onda se jednostranom odlukom mijenjaju znači te odluke smanjuju se sredstva i u principu se dovodi u vrlo nezgodnu situaciju tvrtke na lokalnoj razini. Tako da ne možemo reći da su imale problema. One imaju sada puno više problema nego što su imale prije to je činjenično stanje. **Rađenović, Igor (SDP)** Da gospodine Hrg slažem se s vama da tvrtke danas imaju problema, ali dobar dio toga je i upravo zato sam o tome i govorio u svojoj raspravi da je vrlo važna edukacija na tom polju. I iz izvještaja koja smo do sada dobijali od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja upravo je to istaknuto kao problem od ne sjećam se sada točno ali gotovo polovica jedinica lokalne samouprave jednostavno su se oglušile na zahtjev … da ih obavijeste o o tome što i kako su dale te potpore i tu će autoritet da tako kažem nešto veći Ministarstva financija vjerojatno u budućnosti pomoći sa jedne strane. A sa druge strane proradit će vjerojatno i ta interna kako bi rekao svojevrsni interni stabilizator jer će ljudi nakon informacija koje dobiju daleko lakše i kvalitetnije donositi odluke. Nažalost na mnogim razinama dosta se olako ušlo u mnge velike investicije na komunalnom polju, kažem nešto znam i o velikim gradovima i o puno malih gradova i oni će doći u ozbiljne probleme upravo zbog donošenja odluka. Da je bilo nešto više komunikacije sa središnjim tijelima i Agencijom za tržišno natjecanje i u tom pogledu vjerojatno se u dobar dio projekata ne bi ušlo. Da ne spominjem vidim da mašete glavom a da ne spominjem i silne ne transparentne odnose u svemu tome da ne spominjem tu čuvenu riječ i korupcije na lokalnom nivou. Hvala lijepa. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Dakle u ime kluba HNS-a i kolege. Dakle u ime kluba HNS-a naravno podržavam ovaj zakon ne zato što je on usklađenje sa pravnom stečevinom EU nego zato što je kako je i u dosadašnjim raspravama istaknuto iznimno bitan ne zbog same izmjene postupka provođenja postupka, nadležnosti, dodatne transparentnosti, uvođenja kontrole učinkovitosti po pitanju potpora nego zato što je vezan za neposredne korištenje sredstava kako državnog proračuna tako i jedinica lokalne samouprave. I dosadašnje rasprave i moram se po tom pitanju i nadovezati na te rasprave su jasno ukazale da dosadašnje potpore u nekom segmentu subvencije nisu bile na način na koji se u biti gospodari proračunom odnosno sredstvima građana RH. Ovim zakonom se to na najbolji mogući način u ovom trenutku jer se usklađuje sa najkvalitetnijim ne direktivama nego iskustvima, a onda provedbenim aktima kojima Europska unija usklađuje hrvatsko zakonodavstvo. uopće cilj toga kad govorimo o potporama treba jasno ponovit je u biti da bude usmjereno za razvoj, za zapošljavanje, za inovacije, kad govorimo o otocima spomenute su linije, uravnoteženom razvoju. Znači sve potpore moraju biti usmjerene na boljitak građana. A kad govorimo o onim sektorskim i horizontalnim sasvim je jasno da po tom pitanju će biti dosta nažalost problema jer dosad se na takav način nije pristupalo i naravno za preokrenuti jedan trend trebat će vremena, a mi se u klubu HNS-a bar nadamo da to osim usklađenja s vremenom, učenje, edukacija, o kojem isto tako raspravljamo s ove govornice, neće i biti plaćena na način da budemo morali vraćat sredstva koja smo dali, potporu, odnosno oni koji su to dali. Sigurno da po pitanju državnih potpora da će biti puno kvalitetnije jer cijeli ovaj niz godina stalno se taj način unapređivao. AZTN apsolutno je do sada dobro odradila taj posao, ona nema više tu ulogu, kao što vidimo ima Europska komisija, međutim njena uloga savjetodavna, edukativna, kao potpora će sigurno biti i dalje bitna i ključna i vjerujem da po tom pitanju što se tiče državnih potpora ne bi trebalo biti problema, osim što zbog samog samog postupka i nadležnosti vjerojatno će trebat malo više vremena. Ali ako znamo da treba malo više vremena da bi se odobrilo određene potpore da se uđe u određeni projekt onda se imamo po tom pitanju i sami prilagoditi pa kako je i navedeno i u prijedlogu ovoga zakona, a to je da će Vlada dati smjernice, da će dat politiku potpora pa će bit definirana i kroz ekonomsku politiku usklađenu sa europskim politikama što znači da neovisno o dužem trajanju same procedure, odnosno postupka, kvalitetnim planiranjem nitko za koga treba dati potporu po tom pitanju ne bi trebao biti usklađen, ne bi bio uskraćen jer ako se kvalitetno pripremi cijeli postupak potpore, ako se zna točno zbog čega i na koji način nema problema da te potpore zaista dođu tamo gdje trebaju, ponovo ponavljam za inovacije, za zapošljavanje, za onaj regionalni razvoj i održiv razvoj koji je ključan. Treba naglasiti isto tako da vidljivo je i jasno nam je naznačeno da do kraja 2013. godine uniji se mijenjaju i postavljaju nova mjerila, veća mjerila, ona su u biti jača mjerila koja bi trebala biti po pitanju potpora, a u funkciji normalno ponavljam i razvoja i zapošljavanja i znanosti i istraživanja. Prema tome, ovaj zakon koji sada usklađujemo i podižemo na nivo funkcioniranja kad budemo članica Europske unije za mjesec dana, do kraja godine bit će nam sa novim direktivama i predložen novi zakon. Na koji način i šta, vjerujem da će nas Ministarstvo financija, odnosno naši predstavnici u Europskoj uniji informirat jer baš zbog ovog planiranja i smjernica koje Vlada mora dat za tri godine po pitanju potpora je bitno i za one korisnike da možemo što kvalitetnije po tom pitanju se pripremit. Kad govorimo o transparentnosti tokova javnih sredstava bilo je spomenuto da ono jedna od bitnijih stvari, a to je analitičko vođenje i trošenje sredstava, otvaranje zasebnog računa po djelatnostima. Vjerujem da po tom pitanju u ovo, prijedlogu zakona se može otvaranje zasebnog računa iščitavat kao račun na koji će samo sjedat sredstva koja su vezana za određene potpore, odnosno subvencije, kako bi se što jasnije moglo pratit korištenje i potrošnja tih sredstava. A naravno da po tom segmentu je izuzetno bitno i korisno i kvalitetno da se analitički mogu pratiti i po linijama i po svim onim za što se koristi ili daju određene potpore ili subvencije. Točno da se prati tijek novca da bi kvalitetno se znalo, ali sigurno da je i za tvrtkama koje primaju ta sredstva, koje su dobile potporu dobro da mogu imati kvalitetnu kvalitetnu analitiku po, kako je kolega Šuker spomenuo, brodovima ili po određenim linijama kako bi se što kvalitetnije i racionalnije ponašali. Dakle i jedan i drugi zakon samo podižu standarde, standarde potrošnje javnih sredstava, standarde na način da se sredstva ne mogu i neće koristiti onako kako se znalo događat jako, jako često, a to znači neučinkovito i na kraju imali smo po tom pitanju popriličnih šteta. Da se kod brodogradnje vodilo računa o učinkovitosti onda bi danas imali sasvim drugu priču, danas bi imali sigurno već efikasniju brodogradnju koja bi opstala vjerojatno i bez privatizacije i možda je to jedan od ključnih primjera, najvećih, što znači učinkovitost sredstava koje daje država. Ovim zakonom sprečavaju se bilo kakve daljnje političke manipulacije sredstvima, a svi oni koji trebaju dobit potporu za inovacije, za zapošljavanje, za razvoj, za održiv razvoj sigurno će ta sredstva dobit posebno jer će Vlada vjerujem pripremiti na adekvatan način i smjernice i sve postupke kako bi to bilo u u pravom vremenu i u pravoj realizaciji. Hvala lijepo.

Ako se ne varam prvi Zakon o državnim potporama donesen je 2003. godine, zatim drugi 2005. godine za koji se u uvodnom dijelu ovog teksta kaže da zadovoljava potrebe predpristupnog razdoblja. Vjerojatno se misli na formalno-pravno zadovoljavanje jer u dosadašnjem periodu najviše potpora se dijelilo Sektoru metalurgije, željeznice, brodogradnje i prometa. U kakvom su sad stanju upravo ti sektori mislim da ne treba nikom objašnjavati da praktički neki su već i ugašeni, a neki i ako nisu na najboljem su putu za to. Zakon očito nije bio svrsishodan. On je možda kao što je predlagatelj rekao, odnosno naveo u svom uvodnom dijelu i bio zadovoljavajući za potrebe predpristupnog razdoblja. Ali to kad gledamo svrsishodnost, odnosno učinak koji je polučio rezultate koji jesu mislim da definitivno nije zakon opravdao svoje postojanje, odnosno njegovi rezultati su nikakvi. U uvodnom dijelu se još spominje da nije kvalitetno vođena evidencija državnih potpora, ali ni učinkovitost. To upravo opravdava, to upravo dokazuje ovo što sam malo prije rekao. Jer da se pratila konstantno učinkovitost ulaganja, odnosno državnih potpora ja vjerujem da bi barem neke od ovih grana koje sam naprijed naveo da bi bile u daleko boljoj situaciji. Vlada donosi ovim prijedlogom zakona Vlada donosi smjernice za trogodišnje razdoblje i ne znam da li je nekim drugim propisom ili negdje drugdje navedeno da o tome ima bilo kakvu obavezu barem obavještavanja Sabora o tome. No međutim, budimo iskreni na takvo ponašanje vladajućih smo već navikli, pa ja se nadam da neće danas sutra kad dođu u poziciju da budu opozicija, da neće govoriti da je ovo nedemokratski zakon jer su ga sami predložili i sami ga izglasali. Pohvalno je u svakom slučaju što se želi uvesti reda u sustav potpora samo bojim se da je za većinu ovih koje smo već naveli da je već itekako kasno. Prvenstveno mislim tu na dijelove HŽ-a, mislim tu na Croatia airlines, mislim tu na aerodrom Brač, mislim tu i na cjelokupnu poljoprivredu odnosno onaj dio koji se, prvenstveno na onaj dio koji se bavi mljekarstvom. Sad mi je palo na pamet jučer kolega Marić je spominjao ovdje i Državno odvjetništvo. I spomenuo je, citirao ako se ne varam članak Ustava u kojem je konstatirao da je obaveza Državnog odvjetništva zaštita državne imovine i državnih interesa. Mislim da sam otprilike pogodio smisao. Sudeći da u ovih od 2005. praktički na ovamo su državne potpore bile praktički bez neke kontrole učinkovitosti. Mislim da je i Državno odvjetništvo trebalo naći za shodno da reagira da barem ako ništa drugo provjeri i zakonitost, ali i stvarno štićeni interesi Republike Hrvatske u cijeloj toj priči. Ovako mislim da su državni novci, odnosno potpore, sredstva potpora da su vrlo često išla, bila usmjerena u neke stvari koje nemaju veze sa onim što se u stvari želi postići sa državnim potporama. Danas je spomenuto u nekoliko navrata koji je u stvari stvarni cilj državnih potpora, pa između ostalog zadržavanje radnih mjesta odnosno otvaranje novih radnih mjesta, razvoj određene regije. Žao mi je što nema kolega iz IDS-a tu. Oni su nema dugo organizirali, odnosno bili su prisutni na okruglom stolu koji se odnosio na Hrvatske željeznice, odnosno prestanak prometa HŽ Carga na istarskim prugama, gdje su navodili upravo to da je to gubitak radnih mjesta i u kamenolomima jer kamenolom više neće vozit željeznicom. Ali s obzirom na cijenu prijevoza i na vrijednost te robe neisplativo ga je voziti i kamionima. S druge strane, ako je netko prisiljen upotrijebiti kamione za kamionski prijevoz to je prijevoz lokalnim cestama koje opet uništavaju te ceste. Znači ono što je govorio kolega Šuker ono je ispravan stav. Žao mi je što ga u svom mandatu, odnosno za vrijeme svoje vlasti što ga nije i tada koristio kao takav, jer posljedica svega nije samo ne znam financiranje jedne nerentabilne linije bez obzira sad o kojem prijevozniku govorili, nego je stvar i zadržavanje radnih mjesta u nekoj lokalnoj zajednici. Stvar je u tome ako idete sad sam uzeo za primjer taj kamenolom, ima i u Siraću kamenolom. To mi je već bliže. U pitanju je uništavanje lokalnih cesta. U tom slučaju to su, to je značajna stavka za jedinice lokalne samouprave. To su sve posljedice ovog jednog poteza koji koji je ponekad, ne znam mislim da je, netko je nema dugo u nekim medijima izjavio da se naše Ministarstvo financija ili konkretno ministar Linić često ponaša kao blagajnik a ne kao makroekonomista. Meni ovo sad isto djeluje tako. Mi ćemo praktički doći u situaciju idemo, sufinancirat ćemo jednu liniju koja je nerentabilna, a ono ostalo što je rentabilno ćemo dati u koncesiju. Pa onda stvaramo ustvari ovu jednu liniju još nerentabilnijom jer onaj prihod koji smo mogli ostvariti, onaj koji je bio rentabilan na onim linijama koje jesu rentabilne taj prihod gubimo, dajemo ga nekome. Ja ne razumijem koja logika nas vodi kad donosimo neke takve odluke. Zar nije cjelokupan interes, zar nije interes da ne znam cijela jedna regija, cijelo okruženje, otoci, da to može živjeti od onoga što ima. Ovako mi ono što stvara dohodak, što stvara dobit to dajemo u koncesiju, to dajemo nekom privatniku, javno-privatnom partnerstvu ili neki drugi oblik, a ono što će donijeti čisti gubitak i što na kraju krajeva za posljedicu može imati i raseljavanje prvenstveno sela i onih dijelova koji su zapostavljeni to kao da nije problem naš, kao da nas se taj dio ne tiče. Danas je rečeno da, netko od govornika, čak mislim da je kolega Šuker rekao da umjesto potpora za restrukturiranje kako se to ustvari sada, dosada bile neke od ovih potpora, da bi to trebale biti potpore za konkurentnost. S obzirom da mi je HŽ kao takav najbliži pa ću onda spomenuti HŽ. Kome to HŽ može biti konkurentan, odnosno javni operateri u HŽ-u kome mogu biti konkurentni kad je sustavno, možemo reći 30 godina, izostalo ulaganje? Sa voznim parkom koji je star u prosjeku 40 godina, sa prugama na kojima je vozno vrijeme putovanja recimo do Rijeke 3 sata, s autom dođete za 1 sat. U čemu, kakvoj konkurentnosti možemo pričati? Ako na masu pruga, ne znam netko je spomenuo zagorske pruge, zagorske cugove, ako je tamo brzina 30, 40 km o kakvoj rentabilnosti, o kakvoj konkurentnosti mi uopće možemo pričati? Treba biti iskren pa reći to je sve skupa sustavno. Ne treba sad utvrditi ok kriva je zadnja HDZ-ova Vlada. Ma nije istina, ona je jedan od krivaca ali 30 godina je taj segment totalno zapostavljen. Ne možemo ga sad preko noći obnoviti. Došao sam do podatka da recimo čak sam ga govorio već s ove govornice da u Njemačkoj se po glavi stanovnika izdvaja 300 eura na godišnjoj razini za sustav željeznica. Ali, za sustav koji je obnovljen, za sustav koji je suvremen. Mi imamo sad situaciju da želimo biti da ne kažem konkurentni tom istom sustavu, a ulažemo ne znam po glavi stanovnika nekih 30%, 30-ak puta manje. Što se tiče ovog drugog zakona, mislim da je isto kolega Šuker rekao da se taj zakon praktički odnosi na samo tri poduzeća Croatia airlines, Jadroliniju i HŽ Cargo. Ja postavljam pitanje, ok mogu reći da ima logike, treba pratiti transparentnost novca to uopće nije mi taj dio sporan. No međutim, budimo iskreni ako recimo jedna od tih firmi donese odluku da kupuje kolosijek od DIOKI-ja zbog navodno isplate plaće radnicima DIOKI-ja, ja koliko sam upoznat i to po nekoj sumanutoj cijeni to je stvarno van svake pameti ako se ne varam 17 milijuna kuna je bilo u pitanju. Kolosijek koji vrijedi jedan, nek je i dva milijuna kuna. Donosi odluku temeljem ma neću reći prisile ali stava politike da to treba kupiti taj kolosijek jer to je eto, to nam je baš neophodno da bi mogli dalje funkcionirati. Sad taj isti HŽ Cargo ide u stečaj. Sad taj isti HŽ Cargo propada. Da li sad postoji odgovornost i da li je to u pitanju javno transparentno trošenje javnog novca? Da li je to to? Da li je recimo nekoj od firmi ovdje spomenutih stručne službe izrade tekst koji se daje Agenciji za regulaciju tržišta, taj tekst po naputku direktora mora biti dostavljen odvjetničkoj kući, odvjetnička kuća samo logo svoj stavi gore i upućuje ga toj agenciji, svoju uslugu stavljanja logo-a, prebacivanja cijelog teksta na vlastiti memorandum naplaćuje 100 do 150 tisuća kuna. To su ljudi koje je postavila ova vlast. Da li je to dio transparentnog trošenja javnog novca? Da li tko postavlja pitanje odgovornosti tih ljudi? Ja baš nisam vidio da je netko postavio to sporno pitanje. Podsjetiti ću i na priču oko Croatia airlines kad je bilo nabavljanje pribora za jelo za višu klasu koja je maltene prazna kad su radnici upućivali, svi zastupnici su dobili to pismo radnika iz te firme, kad su radnici upućivali na taj problem, paprenjaka koje nitko živ niti hoće a tko ih jedanput proba više ih nikad ne želi uzeti. Ali je, dobro to je istina. Da li je recimo Croatia zapala u probleme, da li je i to dio tih problema? To nitko ne postavlja pitanje, a to je isto transparentno trošenje javnog novca. I kada smo već od tog transparentnog trošenja javnog novca ja koristim priliku da podsjetim da smo mi u veljači ako se ne varam prošle godine kao klub zastupnika predložili prijedlog zaključaka o ograničenju korištenja sredstava u pravnim osobama od posebnog interesa za RH i lokalnu, i lokalnu, područnu (regionalnu) samoupravu i javnim ustanovama. Tada smo upozoravali na to da se novac između ostalog i javnih poduzeća, troši na donacije, troši na ne znam praktički se pa budimo iskreni poklanjao u svrhu promoviranja pojedinaca koji su bili na čelu tih firmi i tada smo dobili obrazloženje da to nije dobar prijedlog jer to je u interesu tih građana koji opet dobiju na neki način na korištenje te novce i da se koristimo populizmom. S obzirom da smo mi obrazložili što želimo postići s tim prijedlogom zaključaka i sada kada gledate ovo što smo danas dobili na stol odnosno o čemu danas raspravljamo ja bih postavio pitanje onima istima koji su nas onda nazvali populistima, koji je veći oblik populizma od ove dvije stvari? Je gospodine Jelušić vama je upućeno, vi ste rekli prošli puta za taj prijedlog naših zaključaka da je populistički i da je u dnevno političke svrhe. Ali vidim da ste naišli možda ne vi osobno, ali vladajuća koalicija, ministarstvo je i u populizmu ima nečeg zdravog, dobrog pa da to možda treba iskoristiti. Samo sada su to zdrave i napredne ideje, a kada dolaze s naše strane e onda je to populizam. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Time smo iscrpili sve prijavljene za raspravu po klubovima pa nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Prvi na redu je poštovani Branko Vukšić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom. Vjerojatno se stari sjećaju one igre koja se zvala "Lanac sreće" koja je bila jedna od najvećih obmana koja ni do dana današnjeg nije sankcionirana ni istražena kao što se ne sankcionira u Hrvatskoj 99% kriminala. kriminala. Ovdje bi trebalo govoriti o lancu krivnje i odgovornosti kada su u pitanju potpore. Malo prije je ovdje rečeno dda nema analize državnih potpora i to je zapravo ključ čitavog problema, mislim da je kolega Marić o tome govorio jer a zbog čega nema analize državnih potpora? Zbog toga što bi to bila analiza neuspjeha, promašaja, zapravo bila bi to analiza novovjekih hrvatskih obrovaca. Sjećate se Obrovca i Glinice u Obrovcu tvornice Glinice. Ako smo 20% smanjili proizvodnju u sektorima koje smo podupirali, ako smo otpustili izgubili 50 tisuća radnika u tim sektorima, što smo podupirali? Ako smo poduprli od 2004.do 2011.godine poljoprivredu sa 20 i nešto milijardi kuna, a sada proizvodimo daleko manje mlijeka, daleko manje hrane, uvozimo sve više hrane i to loše hrane, sve više gazdinstava naročito onih manjih propada na selu, što smo podupirali? Jesmo li napravili analizu toga što smo podupirali svih ovih godina? S druge strane, jesmo li kada smo odlučili se podupirati i kada govorimo o ove tri djelatnosti, kada govorimo o brodogradnji, kada govorimo o prometu, o željeznicama jesmo li napravili strategiju? Kako možemo nešto podupirati a da nemamo strategiju što želimo sa željeznicom, što ćemo sa željeznicom u Zagorju? Kao što reče gospodin Novak malo prije, kako ćemo podupirati željeznicu i učiniti je konkurentnom kada sa automobilom dolazimo do Rijeke za sat vremena, a vlakom 3, 4 ili 5 ili do Čakovca po 3 sata se vozimo vlakom 100km? Tko će se voziti tim vlakom? Pa neće nitko osim onih koji stvarno nemaju novaca imaju viška vremena. i normalno da bacamo novac u bunar. Sve ovo se svodi opet na jedan datum na jednu samoobmanu, a u ljudskoj prirodi je samoobmanjivanje. Sjetite se uvijek recimo kupili ste stan za švicarce, vidjeli ste da ste nakon 7 godina otplaćivanja, želite vratiti banci stan, banka vam kaže može možete vratiti stan i još 50 tisuća eura morate dati. Vidite da ste pogriješili, pogriješili ste još u 10 stvari, ali 12.mjesec je i bit će Nova godina i veselite se jer će se nešto promijeniti. Neće se ništa, samo će se okrenuti sat, kazaljka, list ćemo jedan istrgnuti. Tako se mi samoobmanjujemo 1.7. Kao 1.7.sada će biti sve pošteno. Do prije nismo radili analize, do prije nismo pitali se u što ulažemo ali sada 1.7., časna riječ sada hoćemo. Što se promijenilo u Bugarskoj i Rumunjskoj? Ma ništa se nije promijenilo. Jel su u EU? Jesu. Čitam neki dan izjave dužnosnika europskih Hrvatska je sve ispunila. Nije. Ovdje upravo leži u tome da nismo to ispunili, nismo prema samim sebi. Znači koji su efekti, glavno pitanje, koji su efekti svih tih potpora koje smo dali? 57 milijardi kuna smo dali potpora od 2004.do 2011.godine to je pola hrvatskoga proračuna, a imamo manje radnih mjesta, imamo ne nazadovanje nego gotovo da kažemo propast brodogradnje, željeznice koja će polako zatvarati prugu po prugu jer ima stari vozni park, jer su pruge neupotrebljive. Jedino što znamo, imamo višak radnika. Kažemo, podupiremo promet prema otocima. Što to znači, to je isto, da me krivo ne shvate otočani pošto i sam godišnje često putujem na otok, to je isto bacanje novaca ako se ne ulaže u otoke, ako na otocima ne gradimo škole, ako ne gradimo ambulante, ako nemaju mladi perspektive, ako ne otvaramo nova radna mjesta. Tada nam otoci služe samo za onih 2-3 mjeseca turizma. Opet govorim o tome da je samo ulaganje u brodske linije prema otocima bez da se vodi itekako velika briga o svemu onome što treba na otocima osigurati da bi otoci živjeli svih 12 mjeseci, isto tako bacanje novca u bunar. Naravno da pomažemo time otočane jer bi i bez tih brodskih linija nemoguće bilo živjeti. Ali nismo napravili strategiju, nismo rekli koliko ćemo za što novca dati i što ćemo zauzvrat dobiti. Pitanje je bilo odgovornosti da li muti netko pri potporama, je li bilo korupcije. Ako netko muti onda mute oni koji daju potpore, ne oni koji primaju. Govorilo se često o tome recimo kad su bili seljački prosvjedi govorilo se o tome koliko su pojedini seljaci dobili potpora. Da li je itko tražio nakon godinu dana od tih seljaka da podnesu izvještaje koliko su proizveli, za što su utrošili potpore, koji je efekat potpora u poljoprivredi, koji je efekat u brodogradnji, što znači za sve one kooperante u brodogradnji. I što smo na kraju dobili, dobili smo na kraju da se borimo za kakav-takav opstanak brodogradnje, ulupali smo silne milijarde kuna, netko bi rekao badava smo krečili ili džaba smo krečili. Ono što nas čeka 1.7. ulaskom u Europsku uniju smo mi sami, mi sami, naše ponašanje, naši karakteri, naša vlast i mi ovdje u Saboru. Ako se nećemo promijeniti bez obzira na datume neće nas Europska unija prisiliti da se mijenjamo mi sami. Kao što rekoh, postoji primjer Rumunjske i Bugarske da se Europsku uniju nije bitno nešto promijenilo. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kolega Vukšić, spomenuli ste ekonomsku analizu o kojoj sam ja u prethodnoj raspravi govorio. Nekada na Ekonomskom fakultetu je ekonomska analiza bila najvažniji kolegij, danas ga nema niti na jednom fakultetu. Nije to čudo. Bez ekonomske analize i bez jasno postavljenih ciljeva, bez jasno definiranih općih i nacionalnih interesa ne bi se smjela donijeti niti jedna mjera, a kamoli zakon. Što se htjelo sa potporama u hrvatskom gospodarstvu to nitko ne zna, osim da su potpore čak služile i za društveno raslojavanje. Neki su se na potporama i obogatili. Dok je brodogradnja grcala u problemima, kooperanti su najbogatiji u Hrvatskoj, a 2/3 ukupnih prihoda od brodogradnje išlo je kooperantima, a radili su samo 1/3 svih poslova. Maslina se mogla saditi i dobit potpora i u Slavoniji iako tamo ne može uspijevati. Rajčica se može dobit potpora i u Lici ako se sadi. Mi ne znamo koje kulture mi trebamo proizvoditi, koju proizvodnju trebamo stimulirati, mi lutamo. Doći ćemo ponovo kao '50. poslije Drugog svjetskog rata kad su nas natjerali i pamuk uzgajati pa se pokazalo koliko je to bilo pogubno. Hvala lijepa.

ovo što ste spomenuli o ekonomskoj analizi koje nema na Ekonomskom fakultetu. Mislim ja imam podatak koji sam možda već i spominjao ovdje u Hrvatskome saboru, na američkim sveučilištima je dokinuto 60% humanističkih znanosti. Mislite da je to slučajno dokinuto, mislite da ekonomske analize nema slučajno na Ekonomskom fakultetu, da je netko ekonomsku analizu izbacio zbog toga što smatra da je suvišna ili da je nema zapravo, da nema tko analizirati, da danas sutra budemo hromi, da budemo bez alata. Ovo što ste spomenuli, da, ja sam isto govorio o kooperantima, znači o brodogradnji koja je posrnula, koja je na koljenima i kooperantima koji su bogati, točno. Mnogi su se kooperanti obogatili, ali zar sve vrijeme kad dajemo potpore, a potpore su od vajkada u brodogradnji, nismo vidjeli da neki beru masnu lovu, da sve više radnika se otpušta i da brodogradnja posrće. Izgleda da to nikog nije zanimalo. Zato kažem da oni koji su davali potpore oni su trebali raditi te analize, a ne kooperanti da rade analize. Kooperanti su vidli svoju priliku i ugrabili su svoju priliku. I zato ako nećemo krenuti od danas, ne od 1.7. mislim da će i dalje sudbina potpora bez analize stručnih analiza biti zapravo i još jedno, produženje agonije. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Vukšić, ja se ne slažem sa vašom konstatacijom da je ulaganje u subvencioniranje ili potporu linijskim brodarima bacanje novaca u bunar kako ste rekli jer to nije istina i ova država zaista čini napor da pokuša sačuvati život na tim ruralnim područjima ne samo otocima nego i na PPDS-u pa i na brdsko-planinskim područjima i za to postoje posebni zakoni. U proteklih 10 godina od 2004. do 2012. u taj sustav uloženo je preko 3 milijarde i 300 milijuna kuna od kojih je najveći dio uzela Jadrolinija, a vi morate znati da kao što je ZET u Zagrebu javni prijevoznik koji prevozi stanovnike s jednog kraja na drugi kraj ovog grada da to čine Jadrolinija, mali brodari i privatni brodari na Jadranu, da dnevno prometuje 53 linije što brodske, što brzo brodske, što trajektne i da sve to nešto košta, da ti ljudi na otocima žive teže nego svi ostali na kopnu jer imaju dodatni trošak. I naravno da država to mora subvencionirati, a da je učinila pomak pokazuje i statistika, popis stanovništva gdje smo zadnji puta 2011. godine zabilježili povećanje broja stanovnika na hrvatskim otocima za 7 i pol tisuća i to je za mene veliki rezultat bez obzira što ga se pokušava osporavati jer se kaže pa što na otocima živi 100000 ljudi kome je to uopće bitno. Ali to je itekako važan segment hrvatskog gospodarstva. Imamo preko 300000 ležaja na otocima koji su itekako konkurentni u najznačajnijoj hrvatskoj gospodarskoj grani, a to je turizam. Mi itekako radimo i uplaćujemo jednako kao i svi ostali ono što moramo u državni proračun. Najmanje što se može vratiti je da se pomogne da taj život na otocima opstane, a najlakši put je upravo putem potpora i mi to kroz Zakon o otocima dobivamo. Zbog toga je potpuno promašena vaša rečenica da je to bacanje novaca u bunar. Odgovor na repliku, Branko Vukšić. Rekao sam odmah i nakon ove druge rečenice da su ove potpore pomoć stanovništvu, da ne bi bilo života na otocima da nema tih potpora. Ali da bi te potpore bile puno efikasnije da brinemo o školama, bolnicama. Uzmite si stenogram pa nemojte vrtit glavom. Bolnicama, da otvaramo nova radna mjesta. Da, tada bi taj novac se osjetio zbog čega dajemo taj novac. Daleko više nego što se to osjeća danas. Upravo sam o tome govorio. Izgleda da ste više u Zagrebu, nego na otoku, pa malo porazgovarajte sa otočanima da vidite što ih muči na otoku. Srđan (HNS)** Poštovani kolega Vukšić, ovdje ću se u potpunosti složiti sa kolegom Borićem u njegovoj replici, o bacanju novaca u bunar, pa ću ponovit eto da ono što je kolega Borić rekao da ZET-ov autobus ili tramvaj u Zagrebu je ono šta je Jadrolinija ili neki privatni brodar brzo brodski na otocima. To je normalni dio života, sasvim jedan normalan gdje građani i građanke otoka Brača, Šolte idu raditi ili djeca idu u školu u Split. Sasvim kad govorimo o učinkovitosti o kojoj ste se vi usaglasili onda vam moram reći da je puno učinkovitije da idu sa brzo brodskim linijama u Split u školu, nego da se gradi škola i velebne sportske dvorane, onda od te učinkovitosti nema apsolutno ništa jer nema tko ić u te škole, odnosno apsolutno je neučinkovito ih gradit na takav način kako ste vi predvidjeli ulaganje u gospodarstvo, ulaganje u sve, a u biti bez izračuna šta i kako. Gospodarstvo otoka očito baš na način da smo im osigurali i prethodne i ova vlast mogućnost da normalno žive i budu povezani sa kopnom i naravno nikad to nije dovoljno i treba to poboljšavat, ali ukazuje da i gospodarstvo i demografska struktura za razliku od nekih drugih dijelova Hrvatske je pozitivna, ukazuje da po pitanju bacanja novaca u bunaru i samo spominjanje takvog izričaja neovisno o svim ogradama, zagradama i navodnicima je potpuno neprimjereno. Jer po pitanju otoka zaista se radi i radit će se da oni normalno rade, da normalno funkcioniraju i žive. Ali kažem i napominjem svi podaci ukazuju da to rezultati življenju na otoku i dokazuju. Naravno, nikad nije dovoljno i treba i dalje radit na tome. Ali vaše bacanje novaca u bunar apsolutno nije ispravno. Pa naravno da nisam na taj način govorio, o tome govorio. Prije svega vidi se iz vaše replike da biste vi da se pojača linija i da što više ljudi ode sa otoka. Ne biste vi gradili škole na otocima, jer Bože moj zašto bi bila škola na otoku, jer treba odlaziti u Split, treba odlaziti u Zadar ali ne treba recimo srednjih škola na onim otocima koji imaju dovoljno kapaciteta da budu recimo loši, da ima srednju školu i ne smeta ta srednja škola u Lošinju. Recite mi koju ste vi izračunali, koju ste računicu napravili, koju ste analizu napravili o otocima, pa prezentirali ovdje u Saboru da govorite tako izričito. Uhvatili ste se bunara. Ja tvrdim, još jedanput tvrdim da bi te potpore bile daleko efikasnije da smo osigurali sve ono što smo trebali na otocima osigurati a što već ne činimo desetljećima. Branko (HSS)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Evo kolega Vukšić na neki način kad govorimo o potporama i pomoći uvijek se nekako svi dotaknu poljoprivrede, sela, ruralnog prostora tako ste se i vi u ovom dijelu dotakli iako se moram sa jednim dobrim dijelom vaše rasprave složiti jer mi sad imamo zakone koji se mogu provoditi, i sada se to moglo sve kontrolirati, sad se je točno moglo znati tko je što dobivao, kuda su potpore odlazile samo što to ne provodimo. Ja se nadam da ćemo ovaj budući zakon jedan i drugi koji će biti izglasani možda pod pritiskom EU konačno početi provoditi. To je suština naših problema. I nije dobro kad mi ovdje počnemo generalno govoriti i napadati pojedino područje, pod navodnicima "napadati" kao što je to recimo hrvatsko selo i hrvatska poljoprivreda ili kao što je možda čak i ova teza o otvaranju novih radnih mjesta na otocima, izgradnja škola i svega ostalog. u dijelu davanja potpora moramo razmišljati za što su namijenjene i to ste vi govorili. I u jednom dijelu potpore moraju biti namijenjene za očuvanje života. I u tom dijelu je njih lako posložiti. Za brodogradnju su bile davane navodno radi očuvanja radnih mjesta. Na selu su davane ne samo radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, ja to gledam drugačije, nego i radi očuvanja života na selu. I u tom dijelu trebamo to gledati i ne trebamo se baš svaki puta prvo zapiknuti u taj dio i uvijek to selo i hrvatskog seljaka staviti na neki stup srama i stup sramote. Pa neka se stvarno već jedanput izbace ti podaci, neka se vidi tko je manipulirao, tko nije manipulirao i koji su efekti bili. Efekti su sigurno bili puno pozitivniji nego što su ovi sada kad nema potpora. Dakle, u zadnjih godinu i pol dana smo samljeli selo kad smo morali povećati potpore za ulazak u EU. zapravo slažemo se u suštini o tome. Opet se vraćam na ono što je gospodin Marić govorio da, trebalo bi napraviti analizu. Nitko, barem ne ja, ja ne stavljam na stup srama i nisam se okomio na selo. Ako ste čuli rečenicu koju sam rekao oni koji su davali potpore oni su trebali raditi analize. Na koji način? Trebali su izraditi kriterije kako davati. Danas je manje poljoprivredne proizvodnje, najmanje su za to krivi seljaci. Pogrešan je bio sustav Pogrešan je bio sustav potpora koje ne smiju se ukinuti, koje se trebaju davati. Trebamo ulagati na ono što, dvije stvari koje su najvažnije a to je poljoprivreda i turizam. Pa onda ovo podmetanje da se želi ne znam zlo otocima je sasvim nepotrebno jer uopće o tome nisam govorio. Da, važno je očuvanje života na otocima, važno je očuvanje života na selu jer to je pretpostavka uopće da se netko bavi turizmom, da netko se bavi turizmom na otocima ili da se netko bavi poljoprivrednom proizvodnjom u selima. Jer ako toga nema izgubit ćemo ono malo što imamo. Prema tome, jedna je interesantna rečenica koju ste vi rekli, a koja se sve češće upotrebljava, a to je ono provodit ćemo zakone vjerojatno pod pritiskom EU. To je taj prvi, sedmi magični koji ja govorim samozavaravanje. Nešto ćemo morati, ono što će nas pritiskati EU, to ćemo vjerojatno poštivati ono zato što moramo. A bilo bi puno bolje da poštujemo hrvatske zakone zbog nas samih. Neki dan kad smo o nekom zakonu, više se ne sjećam, ovdje raspravljali rekao sam da je to još jedno mrtvo slovo na papiru jer većinu zakona u Hrvatskoj ne poštuju čak ni oni koji zakone pišu. odgovornost onoga tko daje potpore. Njegova je odgovornost o praćenju potpora i vođenju reda u tom dijelu. Slažem se s tim, ali treba tu još nadodati jedan detalj koji koji mislim da nije nebitan, a to je svojevrsni medijski linč. Sjetite se bilo kojeg prosvjeda seljaka. Najčešće su komentari bili al pogledajte te traktore koje oni voze. Koja je vrijednost tih traktora? A nitko ne vraća film malo unazad pa da kaže da su to bila kapitalna ulaganja kojima se praktički strane banke su bile uključene u to i strane banke su davale kredite i dobivale kamate i hipotekarne kredite pa sad i zemlja je već upitna bez obzira na ovu odredbu o sedam godina neprodaje poljoprivrednog zemljišta. A plus toga ta sredstva su korištena za kupovinu opet stranih proizvoda. Znači, za čuvanje stranih radnih mjesta. I sad kad pogledate taj sustav potpore koji je vezan u ovom slučaju na poljoprivredu stvarno je bio u svrhu sačuvanja radnih mjesta, doduše ne u Hrvatskoj nego ne znam …/Govornik se ne razumije./… nije iz Hrvatske, FEND nije iz Hrvatske, ne znam razumije./… je isto poznata hrvatska firma. Tako da je sačuvanje radnih mjesta evidentno je bilo u pitanju, doduše ne naših. Cijelo vrijeme ove naše rasprave mislim da nam je jednostavno isplinula metalurgija. Jedan dobar, dobar primjer potpora metalurgiji je Željezara Sisak koje više nažalost nema. laburisti - Stranka rada)** To je ono u potpunosti s čime se slažem što ste gospodine Novak konstatirali čija su radna mjesta potporama sačuvana. Što smo zapravo podupirali. Strane banke su stimulirale da poljoprivredni proizvođači kupuju traktore koji sasvim sigurno i na njihovim imanjima nisu trebala. je li u tom trenutku zakazala država? Je li država trebala biti ta koja je trebala, opet se vraćam, napraviti analizu? Što onaj proizvodni prsten postoji u svim susjednim zemljama pa se kaže da jedan traktor te i te jačine može obraditi toliko i toliko poljoprivredne površine. Jeli tko napravio tu analizu i jeli su savjetodavna tijela bila na usluzi seljacima? Sasvim sigurno da nisu i da smo isto tako u tome zakazali. Nastavljamo raspravu. Kolega Ivo Jelušić. Izvolite. **Jelušić, Ivo (SDP)** Poštovana gospođo potpredsjednice, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Rasprava o državnim potporama vidimo da je vrlo žustra što i ne čudi s obzirom na važnost državnih potpora koje su imale do sada, a koje će imati i u buduće. Kada pogledamo podatke iz prethodnih godina vidimo da su državne potpore ukupne u svim oblicima i svim segmentima i kretale se od 7, 8 pa i 9 milijardi kuna i to je ogroman novac koji išao iz proračuna i dakako sa su bitne. S druge strane ulaskom u EU se postrožuju uvjeti i ako se dobro ne bude radilo postoji opasnost da subjekt koji ih je dobio, a nije smio da ih mora vratiti a onda će doći u još veće probleme nego što bi bio da ih nije ni dobio. Zato je to bitno. Ovaj zakon donosi osim što je usklađenje sa direktivama i praksom EU donosi niz novosti koje su bitno poboljšanje u odnosu na postojeću praksu i postojeći zakon. do sada je npr. izvještaj o državnim potporama podnosila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, a agencija rekli bi ni luk jela ni luk mirisala niti je određivala koliko će se novaca dati za potpore, kome će se dati, a još manje kako će se i kako su se trošila ta sredstva. Ali eto ona je podnosila izvještaj ne zato što je to bilo tako zakonsko rješenje, nije agencija tu ništa kriva nego je imala takvu zadaću. Logično je da izvještaj podnosi onaj koji daje potpore, koji je odgovoran za politiku davanja potpora i zato je dobro da je u ovom zakonu konačno to stavljeno, dakle da će izvještaj o potporama objedinjavati Ministarstvo financija, podnositi ga Vlada i Vlada Saboru. dakle Vlada će ovdje Saboru podnositi izvještaj o tome kako su se trošila sredstva za potpore kolika su bila i to je dobro. Do sada to nažalost nije bilo tako. I ne samo koliko sredstava nego i kako su se trošila. Dakle do sada nije bilo ni zakonska obveza da se podnosi izvještaj o tome kakva je učinkovitost bila tih potpora nego je naprosto bilo statističko nizanje podataka kome su data i koliko je dano sredstava. To su dvije bitne kvalitetne novine u ovom zakonu i zato je to dobro. Zadnji izvještaj koji smo ovdje imali o državnim potporama bio je za 2011.godinu to je zadnja godina vladavine HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera i te su potpore iznosile negdje oko 9 milijardi kuna. Jako puno kada pogledamo sa nekim drugim pokazateljima to je negdje oko 2,7% BDP-a, u EU je to negdje oko 0,6%. To je činilo negdje oko 7, 7,5% rashoda ukupnih rashoda državnog proračuna, dakle govorim to da su to bili ogromni novci i zato je bitno kuda oni idu i kako se troše. S druge strane imali smo jednu apsurdnu situaciju velika su se sredstva izdavala na ovaj ili na onaj način za potpore, a oni koji su dobivali potpore bili su nezadovoljni. Njima je bilo malo, oni su često puta govorili da je to nedovoljno. Imali smo zaista jednu apsurdnu situaciju, s jedne strane smo potpore daleko iznad prosjeka zemalja koje nas okružuju, a s druge strane oni koji su dobivali bunili se da dobivaju malo. I poljoprivreda i brodogradnja i HŽ i ostali svi su imali određene primjedbe. Dakle to je jedna apsurdna situacija. Nama puno ili svima koji to moramo dati a oni koji to primaju njima je to bilo malo. A s druge strane rezultati su bili i to je ono što konačno ovaj će zakon stvoriti pretpostavke da se mijenja da se raspravlja i o efikasnosti dakle o učinkovitosti tih potpora. Do sada su ogromna sredstva davana a rezultati su bili sasvim drugačiji. Niti smo mi imali više brodova nego što smo imali prije par godina niti smo imali više poljoprivredne proizvodnje nego što smo imali prije par godina, dakle ni u jednom segmentu nisu bili rezultati bolji. Dakle potpore da ali one moraju rezultirati prije svega da ta gospodarska grana ili to trgovačko društvo bude konkurentnije ali da rezultira i većom proizvodnje, više robe koje proizvodi a ne kao što je do sada bilo slučaj da to nije bilo tako. Dakle mi smo ispada da smo plaćali ne proizvodnju i rad i rad koji je potreban koji se trebao ugraditi da bi došlo do te povećane proizvodnje nego obrnuto. Dakle rekao sam brodova nismo proizvodili prije tri godine više nego prije 8 godina nego naprotiv manje, poljoprivredna proizvodnja dapače nažalost nije ni ona porasla u odnosu na razdoblje na prije 2004.kada uporedite 2004.i 2011.nema povećanja. Naprotiv kada pogledamo u neke pokazatelje onda vidimo da osim 4 namirnice što se tiče ukupne poljoprivredne proizvodnje mesa, mlijeka i svih mliječnih proizvoda Hrvatska ne proizvodi ničega dovoljno osim pšenice, meda, mandarina i to je otprilike to. svega ostalog nedovoljno. Dakle potpore da, ali potpore u proizvodnji koje će rezultirati većom proizvodnjom koje će rezultirati boljom konkurentnošću onog koji će to raditi, a ne kao što je to nažalost do sada često slučaj bio da se potporama tko zna šta podupiralo i ko zna kuda su svi ti novci završili jer kontrole efikasne kontrole nije bilo. No ova zakonska promjena i ovaj zakon će uvesti u tom smislu očekujemo reda jer će obveza biti da se vidi učinkovitost tih potpora. Potpore se daju od nešto i do sada su morale uvažavati pravila EU, a sada će biti apsolutno ne može se dati potpora koja nije odobrena od EU komisije od EU i to je dobro. Dakle ne smije se narušiti tržišna utakmica, ne smije se nijedno gospodarskog subjekta na području EU dovesti u povoljniji položaj u odnosu na druge i to je smisao državnih potpora. Potpore našim trgovačkim društvima, našim poduzećima i ljudima će moći biti samo onima kojima će biti dozvoljeno i u Europskoj uniji, dakle stavljaju se u ravnopravan konkurentski položaj. I naravno, u tom slučaju se moramo boriti da te potpore budu što više kako bi naši proizvođači, bez obzira u kom segmentu, poljoprivredi, industriji itd., bili konkurentni i proizvodili bolje, naravno u okviru postojećih pravila koja će vrijediti. Ali to mora rezultirati dakle i većom proizvodnjom, boljom produktivnošću, a naravno onda i oni koji će u tim područjima raditi da i njima bude bolje, dakle i zaposlenima i radnicima, da u tom segmentu bude bolje. Dakle stimulirati proizvodnju i rad, a ne stimulirati neproizvodnju i nerad kao što je nažalost izgleda do sada i često puta bio slučaj. Dakle, ovaj zakon donosi osim što se usklađuje s Europskom unijom i niz kvalitativnih promjena. Prije svega dakle što će biti obveza onih koji daju potpore da ocjenjuju njihovu učinkovitost i da ovdje u ovom Saboru polažu račun o tome. I kad je riječ o polaganju računa ovdje u Saboru, to je doduše malo neprecizno navedeno u zakonu, ali ćemo vjerojatno ići u tom smislu da ga poboljšamo, da to bude obveza Vlade da podnosi izvještaj Saboru o državnim potporama što ima smisla da podnosi upravo Vlada, odnosno da Ministarstvo financija to objedinjuje, a ne kao do sada AZTN. Jer Vlada je ta koja vodi politiku potpora, ona ih daje i logično da i ona pred Saborom ovdje polaže polaže račun o potporama, a ne kao što je to do sada bilo agencija koja kažem je tu tehnički podnosila izvještaj iako niti je davala potpore, a pogotovo nije imala mogućnost kontrolirati njihovu efikasnost i učinkovitost što se s njima događalo. Evo toliko, hvala. Hvala. Prelazimo na replike. Kolega Đuro Popijač, izvolite. zapravo teško je slušati koliko ovdje u ovim raspravama ima naknadne pameti oko svih tema. Kako smo svi pametni danas oko brodogradnje, to je zapravo zapanjujuće. Neki kolege su puno duže u politici nego ja, ja sam evo imao tu privilegiju i sreću da sam sudjelovao u završnom dijelu priče oko brodogradnje. Pa znadete li vi uopće o čemu govorim? Hrvatska brodogradnja 2010., 2011., velikoj brodogradnji, ovoj problematičnoj je isplaćeno nula kuna državnih potpora i direktnih transfera, nula kuna. Prije toga nedozvoljenih potpora naravno 2006. do 2010. godine i zbog toga je i išao proces restrukturiranja i programa restrukturiranja, evo kolega … to dobro zna. 400 milijuna kuna direktnih transfera iz proračuna, 400 milijuna kuna. Znate li vi uopće o čemu govorite? Kada govorite o tome i uostalom prisjetite se vaših reakcija kada su išli u teške te pregovore restrukturiranja što ste radili u saborskim klupama oko te iste brodogradnje da ćemo ju uništit sa tim procesima. Na kraju krajeva naravno, brodogradnja je težak i ozbiljan problem. Znadete li vi, kažete da se manje gradili, pa znadete li da je 2009., 2010. nastupila najveća kriza u narudžbi brodogradnje u čitavom svijetu, da se 70, 80% brodova manje naručivalo nego ikad prije ili godinu dana ranije. Dakle dajte malo ozbiljnosti, a ne samo politizacije. Govorite o poljoprivredi, pa znate da je Hrvatska tek u tih zadnjih 10-tak godina hrvatski seljak konačno počeo ličiti na pravog suvremenog farmera. Znate li koliko je uopće suvremenih mljekarskih farmi izgrađeno koje vi uništavate posljednjih godinu i pol dana? 20 ili 30% manje mlijeka se proizvodi godinu i pol dana nego godinu ranije. To su rezultati. Budite ozbiljni i budite barem odgovorni prema svima onima koji evo možda i gledaju ovaj nesretni prijenos. To su činjenice, to su ozbiljne stvari o kojima govorite. Otkud vas sad svima takva naknadna pamet, evo i kolegama nekim koji su isto tako diskutirali ranije. Odgovor na repliku, Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Kolega Popijač, naravno da je tema ozbiljna pa ću biti ozbiljna. A što se tiče naknadne pameti, pa naknadnu pamet može imati samo onaj tko je bio na vlasti pa nije to napravio pa sad ima naknadnu pamet. Mi nemamo naknadnu pamet, mi smo došli na vlast i riješili problem brodogradnje. To sad vi kad govorite o brodogradnji može se govorit o naknadnoj pameti, a ne mi koji nismo bili u poziciji da to riješimo, a vi ste bili 8 godina u poziciji da to riješite, niste riješili, mi smo riješili za godinu dana. Toliko o naknadnoj pameti. Što se tiče poljoprivrede isto tako, govorite o modernom hrvatskom seljaku itd. Točno je i cilj je da hrvatski seljak bude što moderniji i da bude konkurentan jer će morati biti za mjesec dana konkurentan proizvođaču iz Europske unije. To nam je cilj. uz silne potpore, dakle 2011., zadnje godine vaše vladavine potpore su bile u poljoprivredi duplo veće nego 2004., proizvodnja nije bila duplo veća nego naprotiv, u mnogim segmentima manja. Prema tome, nije došlo do povećanja proizvodnje ne u ovih zadnjih godinu i pol dana nego za vrijeme vaše vladavine. Naravno, ljudi ne znaju podatke, vi možete tako govoriti, možete slobodno ovdje i krive podatke iznositi, ali dozvolite da ipak ima nas koji vam to neće dozvoliti. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Jelušić, vi ste u svojoj raspravi rekli da od ovog zakona zapravo počinje prava briga o potporama i transparentnost u potrošnji javnih financija. To je klasično za vas s te strane jer vi uvijek doživljavate dolazak vaš na vlast kao početak neke nove države i novog stvaranja. Međutim, to nije istina. Priča o državnim potporama počela je 2003. kroz prvi Zakon o državnim potporama i desetak godina se nadograđuje, svaki godine, kroz određene aktivnosti onih koji su za to zaduženi. I sada reći da tek evo donosimo dva zakona koji su se već i prije usklađivali sa zakonodavstvom Europske unije, da nisu ne bi valjda 1.7. ušli u A onda kreće kako ćemo mi ovo, kako ćete vi ono. Koliko ste vi potpora uopće dodijelili kao osoba, ako ste bili uopće u prilici to dodijeliti da biste znali recimo ocijeniti učinkovitost određene potpore, recimo potpore male vrijednosti. Kakva je njezina učinkovitost kad nekome isplatite 500 000 kuna za recimo 100 zaposlenih na otocima. Kako ćemo mu izmjerit učinkovitost, a recimo bavi se turizmom, kampingom ili ne znam čime. Hoćemo li brojiti broj zaposlenih koji se povećao, hoćemo li mu gledat bilancu ili što ćemo mi to raditi da utvrdimo učinkovitost tih 500 000 kuna koje smo mu dali. Zna li to država kako će ona to izmjeriti? Zna, ok. Ispada da do sada nije znala, da su se do sada dodjeljivale potpore recimo mimo AZTN-a. Nije istina, nijedna potpora se nije mogla dodijeliti bez da je agencija dala suglasnost na istu bilo da se radilo o Ministarstvu mora, bilo da se radi o ne znam Ministarstvu gospodarstva, poljoprivrede itd. Tamo se slijevaju svi podaci. Oni imaju podatke o svakoj firmi. Ako možete dobiti milijun i pol kuna potpore male vrijednosti pa skupljaju se svi podaci. Ne možete isplatiti više. Ako je netko dobio potporu recimo na otocima i u Ministarstvu poljoprivrede i u Ministarstvu gospodarstva i prelazi mu taj iznos ne možete mu isplatiti onoliko koliko bi trebao dobiti u Ministarstvu mora. Pa to su jasna pravila. Ona su i do sada postojala. Ovo je samo još hajmo reći malo više definirano tko za što odgovara u cijelom sustavu i naravno uvodi se sustav kontrole iz EU što je sasvim legitimno. Kolega Borić, rekli ste da mi kako dođemo kao da stvaramo novu državu. Ne, ne stvaramo novu državu. Država je stvorena već evo 23 godine, ali novu politiku da. Novu politiku u toj državi da, to stvaramo i provodimo, jer postojeće politike koje ste vi vodili ovih godina su dovele ovdje di jesmo, a to je da smo doveli, da smo i građani i gospodarstvo na rubu propasti. U koji god segment dirnemo to se vidi. Dakle, novu politiku provodimo u svim segmentima, pa i u ovom segmentu potpora gdje kažemo da od sada izvršna vlast će biti obvezna, da odgovara za potpore koje je dala, da podnosi izvještaj Saboru ne samo koliko je dala, nego kome je dala i kako je to potrošeno i kakvi su efekti toga. Do sada to zakonski nije bilo tako riješeno, nije bila takva obveza, nije Vlada podnosila izvještaj o tome kakvi su efekti kakvi su efekti državnih potpora. To je naprosto tako. I to je činjenica sviđalo se vama ili ne. Zašto to nije bilo tako vjerojatno ili dva su razloga. Prvo možda se niste toga sjetili da to treba ili druga stvar što vam nije pasalo da podnosite i da bude to apsolutno transparentno jer su vjerojatno dio sredstava završavali i kupovinom određenih određenih potpora, političkih glasova itd. pa onda to nije zgodno ovdje u Saboru reći. Na žalost politika je takva bila da se državni novac davao, trošio se kao Alajbegova slama, a što je s njim događalo i kakve su joj koristi i kakva je učinkovitost to nije se interesiralo. Ja sam naveo konkretne podatke, dakle potpore su se uduplale a proizvodnja nije. Prema tome zašto? Vjerojatno zato što to nije bilo efikasno. Dakle, ponavljam potpore da, ali potpore i još veće ako treba i seljacima i gospodarstvu. One moraju biti, učiniti njih da budu konkurentnije, one moraju biti u skladu sa EU ali moraju rezultirati boljim položajem ljudi koji tamo rade i većom proizvodnjom. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Jelušić, sva sreća pa postoje zapisnici sa saborskih rasprava, pa onda vidimo koliko smo kontradiktorni. Vi da čujete što ste vi i vaše kolege govorili kad je tu izvješće podnosila gospođa Olgica Spevec, dijametralno suprotno od ovoga što sad govorite, a ona je podnosila izvješće o trošenju potpora to što će raditi. A vi čak u ovom zakonu vidi se da čak zakon niste ni pročitali, jer u zakonu čak nit nemate obvezu da Ministarstvo financija podnosi izvješće Hrvatskom saboru. Nemate tu obvezu u zakonu. Znači niste ni pročitali zakon, a držite lekcije. a držite lekcije. A prije u Zakonu o AZTN-u vam je stajalo da je dužno jedanput godišnje podnosi izvješće. U ovom zakonu toga sad nema. O tome smo razgovarali kolega Lalovac i ja malo prije. Toga u zakonu sad nema. Druga stvar, govorite da je netko nekome davao. Kolega Jelušić, ja bih vas podsjetio kad Vlada zbog programa restrukturiranja hrvatske brodogradnje nije mogla dati jamstvo 3. Maju jer naprosto nismo dobili dozvolu iz Bruxellesa. Tada su vaše stranačke kolege u Rijeci htjele donijeti odluku na gradskom vijeću o jamstvu koja je bila totalno protuzakonita, ali to je bio čisti politički čin da bi se skupili politički poeni prije nekakvih izbora. Ali da bi uopće došlo do ovoga zakona to možete pitati kolege iz Ministarstva financija, ipak su se morali odvit određen procesi. I vi da ste slušali raspravu u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice onda uopće ne bi govorili na ovakav način. Druga stvar, vi i još neki ste totalno promašili temu. Poljoprivreda nije nešto što se regulira ovim zakonom. Poljoprivreda i ribarstvo potpore su negdje sasvim drugo. Međutim, kad ne znamo o čemu ćemo govoriti, kad imamo argumenata onda nabacujemo sve skupa. Ali pogledajte koliko su Hrvatske željeznice dobivale do 2011. iz proračuna, koliko je dobila hrvatska brodogradnja. Da bih vas podsjetio za brodogradnju i vaša Vlada koalicijska je 2003. dala 8 milijardi kuna za sanaciju, a brodogradnja je na žalost u takvoj situaciji u kakvoj je. I daj bože da su korisnici potpora nešto naučili u proteklim godinama i da sutra neće doći u situaciju da moraju vraćati nelegalno stečene potpore. Vaše je pravo kolega Šuker, dapače i u vašem stilu, da vi kažete da vi napadnete nekog zastupnika pa kažete niste čitali zakon jer uvijek je bolje udariti čovjeka nego argumentirati. Međutim, vi to možete reći da ja zakon nisam pročitao. Ali ja sa sigurnošću mogu reći da vi niste slušali što sam ja govorio, jer da ste slušali onda nit bi to rekli, nit bi pola od toga što ste rekli rekli. ja sam rekao kada je riječ o podnošenju izvještaja koje će Vlada podnositi Saboru da to u zakonu nije jasno navedeno i zato ćemo predložiti da se to jasnije precizira da to bude obveza iako se podrazumijevalo iz zakona i iz razgovara koje smo imali sa sa ministarstvom. Ali ćemo sad ići sa poboljšanjem da to bude i izrijekom navedeno, da ne bude izvrdanja je li obveza ili nije. Dakle, Vlada će biti po novom zakonu obvezna podnositi i ja sam to rekao, samo vi to niste slušali,

kako su ta sredstva utrošena i koji su efekti, a do sada to u postojeće zakonsko rješenje nije bila obveza nikoga, pa ni agencije koja je podnosila taj izvještaj. Prema tome, nije podnosila izvještaj o učinkovitosti, nego samo o tome koliko je sredstava utrošeno i tu je velika kvalitativna razlika između ovog zakona koji mi donosimo i prakse i zakona koje ste vi donosili. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je kolega Josip Borić. **Borić, evo i ja želim nešto reći o ova dva važna zakona. Mislim da su zaista važni i za budućnost hrvatskih građana, ali i za ukupno funkcioniranje i države tj. državnog proračuna. No prije toga samo ću se osvrnuti na ono što reče kolega Jelušić maloprije, mislim da je to osnovna premisa s kojom su zastupnici SDP-a krenuli u raspravu o ova dva zakona, da su bile velike potpore ali se proizvodnja smanjivala, a danas imamo situaciju da su potpore smanjene, a proizvodnja je nestala. To su velike razlike. I u tome treba činiti razliku. Ja ću se u svojoj raspravi osvrnuti na jedan dio koji mi je poznat gdje sam se dosta založio da to funkcionira, a radi se o potporama male vrijednosti koje smo uveli otočnim poslodavcima kojih nema mali broj. Njih na otocima ima preko 5 tisuća većih i manjih, nekad bi se i začudili koliko zaista je to gospodarstvo otočno i žilavo ja bih to rekao. Imamo velikih firmi koje zapošljavaju i po nekoliko stotina djelatnika, zaposlenika i u turizmu i u građevinarstvu. Nažalost, jedna otočna firma ovih dana prolazi, ne samo ovih dana zadnjih godinu i pol dana, to je DIOKI sa Omišlja i to je također bila jedna od boljih firmi koja je nosila gospodarstvo čitave jedne općine i jednog dijela otoka. Međutim, danas je u velikim problemima. Kad govorimo o tim malim potporama možda su one i kroz ovaj zakon ne znam da li namjerno da li zbog toga što ih se dovoljno ne uvažava mislim da su vrlo bitne za, pogotovo taj segment hrvatskog gospodarstva male i srednje poduzetnike jer im zaista pomažu i povratne informacije koje smo dobivali sa hrvatskih otoka bile su da im je to možda i najkonkretnija pomoć države u njihovom poslovanju. Mi smo 2006. mijenjali Zakon o otocima da bi mogli unijeti takvu jednu odredbu, da bi temeljem nje napravili uredbu i omogućili smo da svaki otočni poslodavac može za svakog zaposlenog dobiti ako se radi o velikim otocima, razvijenijim otocima pola ili 50% prosječne bruto isplaćene plaće u godinu dana po zaposlenom. Tako da su ti iznosi iznosili ponekad od ne znam nekoliko tisuća pa do 750 tisuća maksimalno u jednoj godini da bi u dvije godine bilo 200 tisuća eura ili milijun i pol kuna. I to je nešto što je funkcioniralo sve do protekle godine. Međutim, protekle godine prvi problem, a ove godine još jedan. Prošle godine na tom razdjelu gdje smo mi u 8 godina trošili negdje oko 12 milijuna kuna za takvu jednu pomoć imamo svega prošle godine 8 milijuna kuna, a ove godine 4 milijuna kuna. To je ta konkretna pomoć otočnom recimo gospodarstvu ove Vlade koja kaže da brine o otočnim gospodarstvenicima, o svim segmentima razvoja tih sredina. Međutim, demantiraju ih činjenice. Da stvar bude još gora natječaj za ovu godinu još nije ni raspisan, a hrvatski otočni poslodavci itekako čekaju to jer kažem omogućava im barem kroz taj iznos koji dobivaju da nadoknade razliku u trošku kojeg imaju u svom poslovanju s obzirom da rade na otocima i da svoje proizvode plasiraju ne samo na otocima nego i dalje šire znači na području čitave Hrvatske, a mnogi i izvoze svoje proizvode. Naravno da im takva pomoć koja se smanjuje nije dobrodošla. Međutim, kako onda kažem pričati priču kako brinemo o svima, kako je nekada bilo puno tih potpora ali nije bilo proizvodnje, rezultata pa sad mi to smanjujemo pa će biti onda to bolje i bit će više rezultata. To samo znaju naši kolege sa druge strane ja u to ne vjerujem. Struktura tih potpora na otocima bila je u turizmu 36%, u maloj brodogradnji 17%, poljoprivreda svega 5%, ribarstvo 13%, a ostalo gdje spada najveći dio građevinarstvo iznosio je negdje oko 30%. Naravno da je to bila velika pomoć tim otočnim gospodarstvenicima. Sada ću i o ovom drugom zakonu koji se tiče transparentnosti financiranja. Već smo dosta toga čuli, ja ću se osvrnuti na segment pomorskog prijevoza koji je u proteklih 10-ak godina ponajviše u razdoblju 2004.-2011. kao sustav u potpunosti izgrađen i nadograđen na ono što smo imali. U taj sustav koji ima 53 linije, od toga 27 trajektnih, 10 brzobrodskih i 16 brzobrodskih linija je rastao po nevjerojatnim stopama. To kad govorimo o prijevozu. Mi smo 2004. prevozili 8 milijuna i 140 tisuća putnika, a 2011. 12 milijuna. To je preko 3,5 milijuna više putnika prema hrvatskim otocima. Mi smo prevozili 2004. 2 milijuna i 153 tisuće vozila, danas je to preko 2 milijuna i 800 tisuća vozila. Znači, porast od gotovo 700 tisuća vozila prema hrvatskim otocima. Na brzobrodskim linijama koje su uvedene 2003., 2004. pa nadograđivane i do današnjih dana godišnje se preveze preko milijun i 100 tisuća putnika. Znači, brzim prijevozom. Program Jadrolinije u obnovi koji je težio preko 140 milijuna eura, a to je važno za ovaj zakon jer sam već o tome nešto i replicirao kolegi Šukeru, odnosio se na nabavku i izgradnju novih 12 brodova. U tih 8 godina nastali su novi trajekti i brodovi Jadrolinije – Marijan, Cres, Bol, Sveti Krševan, Zadar, Supetar, Juraj Dalmatinac, Hrvat, Ilovik, Biokovo, Jadran i Korčula. 12 velikih trajekata i brodova koji su svojim kapacitetom danas zajedno sa svim ostalim u stanju grad veličine Šibenika prevesti u jednoj vožnji. To je nešto što je omogućilo konkurentnost Jadrolinije, ali svakako i bolji i jeftiniji život na otocima. I to treba jasno reći. E sad se postavlja pitanje kako ćemo knjižiti 140 milijuna eura za svaku liniju, za svaki izgrađeni trajekt kada ih prebacujemo, pogotovo u sezoni, sa linije na liniju? Tko će to moći iskontrolirati i da li je to tek početak danas ili smo to imali već i dosada u određenom ali drugačijem obliku knjiženja? To je ono na što moramo odgovoriti. A da su brojke neumoljive i govore u korist otoka i otočana i demantiraju priču koju smo čuli od strane laburista da je to bacanje novca prema kada govorimo o ulaganjima u hrvatske otoke da je to bacanje novaca u bunar. Govore i sve ostale statistike, sve ostale. Mi danas na otocima imamo izgrađene i obnovljene sve osnovne i područne škole, sve otočne domove zdravlja, izgrađene nove domove za starije osobe, infrastrukturu koja se izgrađuje i u vodoopskrbi i u odvodnji i nadograđuje na ono što je napravljeno u proteklih 8 godina. Mi smo 8 godina ulagali u 75 luka u koje pristaju trajekti brzobrodske i brodske linije da bi uopće bile u stanju primiti ovoliku količinu putnika. Vi na otocima u ljetnim mjesecima imate porast broja stanovništva od 2 do 5 puta ovisno o destinaciji. To treba moći opslužiti. Mi moramo reći i to da od 1246 otoka, otočića i hridi u Hrvatskoj imamo naseljeno svega njih 56 i da život na tim otocima treba sačuvati, a tu je onda država da to radi kroz potpore i kroz subvencije. Mi subvencioniramo cestovnim prijevoz svim kategorijama stanovništva koji ne rade, na otocima se svi voze besplatno. To nas košta 25 milijuna kuna godišnje za sve hrvatske otoke ali se srednjoškolci, učenici osnovnih škola, umirovljenici voze besplatno bilo gdje na otoku. To je nešto što treba poticati. Brzobrodske linije su ja bih nazvao revolucija u odnosu države prema hrvatskim otočanima. Vi danas za 40 kuna dolazite iz Novalje s Raba u Rijeku. To je bilo nemoguće nekada, ali dolazite za sat vremena, sat i po, sat i 15 minuta. Pa taj katamaran troši 2 tisuće litara ajmo reći nafte ili ne znam koje gorivo koristi. Pa to je već u startu trošak koji ne mogu nadoknaditi ni 300 putnika u njemu kada je krcat. Naravno da država to treba subvencionirati. Ali je pomogla paralelno i autobuseru koji je tu našao svoj problem i njega se na neki način subvencionira. Ali to se radilo i u proteklih 8 godina. Ništa ne počinje sa ova dva zakona. I zbog toga kažem da su potpuno promašene ove priče jer 12 milijardi kuna uloženih u proteklih 8 godina u hrvatske otoke, danas su te otoke učinile i konkurentnijim i privlačnijim u turizmu, danas ti otoci i vraćaju novac u državni proračun što god tko pričao. Svi će sada kroz koji mjesec dana otići na te hrvatske otoke i tamo potražiti neko mjesto gdje će se i odmoriti ali zasigurno vjerujte mi da nije bilo tog napora ove države hrvatski otoci danas ne bi mogli vratiti onoliko koliko vraćaju Hvala. Repliku ima kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Borić pa očigledno nijedna rasprava ne može bez političkih tonova i postavlja se samo jedno elementarno pitanje da li ova Vlada mogla donijeti ovakav zakon da u proteklim godinama nisu izvršeni određeni koraki kako zakonodavni tako i priprema onih koji koriste ove potpore da se mogu priviknuti na nova pravila igre? Da, možda i neke potpore nisu iskorištene kao što su se trebale iskoristiti, ali s obzirom da ste vi najviše govorili o otocima onda stvarno treba postaviti pitanje svakome tko sumnja da li izgradnja ovih trajekata koja je dovelo do toga da se može kvalitetnije organizirati linijski prostor da li izgradnja desetina luka ili pristaništa na otocima je dovela do toga da mogu pristajati raznorazna plovila koja će dovoziti otočane i goste, da li izgradnja komunalne i društvene infrastrukture dakle i vodovoda i kanalizacije i škola i ambulanata i vrtića tamo gdje je trebalo dovela do toga da se na te otoke vrati život? To je pitanje na koje se može vrlo jednostavno odgovoriti, kada vidimo kakva je situacija na otocima bila prije desetak godina kakva je danas. I bojazan da ovakav zakon koji će na određen način pod krinom transparentnosti dovesti neke projekte u pitanje naprosto o njemu treba javno progovoriti, na njega treba javno upozoriti. Ako netko žmiri na taj problem sutra će mu se taj problem kao problem brodogradnje što se svim vladama možemo reći već dva desetljeća razbija o glavu tako se i ovaj problem može sutra bez obzira koja vlada bila razbiti o glavu, a nažalost najveću cijenu će platiti hrvatski otočani i platit će prije svega ljudi u Dalmatinskoj zagori u Hrvatskom zagorju koji koriste željezničke pruge. I to je nešto na što smo željeli upozoriti bez namjere da politiziramo jer mislim da naša rasprava danas je išla k politiziranu a išla je više tome da upozorimo na određene stvari koje se nažalost mogu dogoditi. Da li ćemo to knjižiti recimo na profitabilnu liniju? Imamo svega 6 profitabilnih linija na Jadranu, a ja ću navesti jednu Valbiska-Merag koja opslužuje trajekt Ilovik koji je kupljen u Grčkoj. Taj trajekt košto je određenu razinu novca, neću sada reći koliko ali preko desetak milijuna eura i to negdje treba knjižiti. Hoćemo li kroz ove posebne račune i tu liniju onda učiniti neprofitabilnom? Hoćemo li za nju tražiti subvenciju dodatno na natječaju? To je ono što mi postavljamo pitanje. A trenutačno agencija je raspisala sve natječaje za sve brzobrodske i za sve trajektne i brodske linije. I oni su u toku, svakodnevno se otvaraju Tamo su već postavljeni uvjeti. Zna se gdje tražimo 15 milijuna kuna subvencije, zna se gdje se traži 7 ili 5. Pa nismo do tih brojki došli bez ikakvih kriterija. Došli smo na temelju onoga što su brodari iskazivali kao trošak određene linije. Kada bih vam rekao da linija Lošinj-Ilovik-Susak-Unije i Lošinj zarađuje godišnje svega 600 tisuća kuna, a trošak je gotovo 15 milijuna. Da li bi to sveli u sferu isplativosti ili ukidanja? Hoćemo li ukinuti hoćemo li otkinuti komunikaciju tih otoka sa svojim centrom u Lošinju zato jer to košta petnaestak Da li da na toj razini vodimo priču? Naravno da su nam potrebne potpore i zbog toga država itekako i kroz poseban zakon o Jadroliniji i kroz Zakon o javno-linijskom obalnom prijevozu i kroz ovaj zakon sada o potporama, itekako je imao prava pomoći da to otočno stanovništvo živi kako treba. Ali ne pomaže samo njemu, i turisti su zadovoljni. Prošle godine, reći ću vam primjer otoka Raba, kad smo otvorili novu luku Stinica za otok Rab, smanjeno čekanje sa prethodnih 5,5 sati u tjednu znači kada su vršena opterećenja na svega 45 minuta. Prije je došao turisti iz Munchena u Stinicu nego sa Stinice na Rab, a to su ipak veliki koraci. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Borić, ja sam zadivljen zaista onim što je postignuto na našim otocima. To je jedna ja bih rekao, neću reći nova slika o našim otocima o svemu što ste rekli, o besplatnom prijevozu učenika i o linijama o linijama brzim koje postoje, Lošinj-Susak-Ilovik i obrnuto nazad. Međutim, moram vas podsjetiti da da novci koji su utrošeni da bi se sve to postiglo nisu samo novci iz potpora, a ovdje raspravljamo o potporama, državnim potporama. Dakle novci koji su utrošeni, postoji i Zakon o moru gdje je osigurano preko milijardu kuna za razvoj otoka, Zakon o otocima. Prema Prema tome, nije samo novac iz državnih potpora utrošen za ono što vi govorite. Druga stvar, govorili ste i o demografskom umiranju naših otoka pa ste rekli da i to potpomaže dakle otvaranje linija, povezivanje otoka brodskim linijama itd. Međutim, znate li da je ukinuta pruga Pleternica-Našice u kojoj živi, dakle u tom području živi nekih 20 000 stanovnika. To nije ni dva najveća otoka gotovo da nisu toliko, naša dva najveća otoka nemaju toliko stanovnika i nitko se o tome ne pita, baš u vrijeme ministra Kalmete koji je ukinuo tu prugu Pleternica-Našice bez izgleda da se ona obnovi ili vrati u funkciju kao što je to bilo proteklih 100 godina koliko je ta pruga izgrađena. Znate li da poljoprivredni proizvođači iz Trošinaca, Đurića, Podgajaca i cijele … ne mogu dobiti ni vinjete da bi odvezli svoje poljoprivredne proizvode autocestom do Rijeke nego moraju platit punu cijenu karte za nekakav za nekakav kamiončić ili kamionet koji bi vozio do Rijeke na pijacu i u Zagreb itd. Dakle krasno je, lijepo slušati i ja sam zadivljen i zadovoljan sam što je na otocima ovakvo stanje ali s druge strane pak nema osjetljivosti za

pogođena ne znam, ali i ja bih to isto htio. Pitanje je gdje je problem i tko je promašio. Ja vjerujem da pitanje potpora i sami ste rekli možda nije dio toga, ako ste rekli da za otoke nisu samo potpore nego i sve ostalo, u infrastrukturu su se ulagala sredstva iz zajmova i proračuna itd. pa su se omogućili takvi infrastrukturni objekti. Ja vjerujem da se to radi i u Slavoniji, možda ne u istom obimu, možda je problem tamo u nekakvim drugim političkim opcijama koje onda to ne mogu ili ne znaju. Možda nemaju dovoljnu potporu onih koji bi zastupali, razumijete. To je možda problem. Jer mi danas slušamo ovdje različita tumačenja, kako netko kaže možemo mi to tumačiti i ovako i onako. Ja samo tvrdim da smo u razdoblju 8 godina kad smo vodili brigu o otocima, kad smo imali samostalnu upravu koju je ova vlast ukinula pa pretvorila u sektor, brinuli o tom stanovništvu. Sad čujemo da će se ukinuti Zakon o PPDS-u, Zakon o posebnim područjima državne skrbi, da će se ukinuti Zakon o brdsko-planinskim područjima koji su upravo išli u tom segmentu pomoći baš stanovništvu. Ako se to dogodi, a čujemo da hoće, da to ova vlast namjerava i to se nemalo puta izgovorilo ovdje, onda je jasno što nas čeka. Bez tih zakona život na tim područjima bit će samo teži, a onda možemo to opravdavati i fondovima Europske unije i zahtjevima Bruxellesa i svim ostalim političkim instrumentima, ali život će biti teži. A Zakon o otocima se neće ukinuti zato jer stvara itekako dobre uvjete. Tko bi se o tome trebao zabrinuti, pa ja mislim da aktualna vlast jer im nitko ne brani da ostave takav zakon na snazi i da ga nadograde i da bude još bolji u korist stanovništva jer bogatiji ljudi na tom području su automatski i bogatiji Europljani, po novome od 1.7. Naravno da bi to onda trebalo pomoći i sa strane Ana Lovrin, replika. Govorili ste o 12 milijardi kuna koje su uložene u otoke u proteklih 8 godina gdje je država zaista pokazala skrb o otocima i nastojanje da se to otočko stanovništvo i zadrži. Govorili ste i o pristaništima, dakle izgrađena su na mnogim otocima ili obnovljena ili izgrađena pristaništa, dakle i često ona koja nisu ni dirnut od Austrougarske, od onoga što je izgrađeno još za Austrougarske, dakle i u svemu se nastojalo povezati otoke s kopnom i komunikaciju. Rekli ste također da sada postoje besplatne učeničke studentske karte, besplatne umirovljeničke i beneficirane karte za otočane. To je dobro i ne bi trebalo i ne bi se smjelo ukidat. Međutim, nešto na što se malo obraća pozornost što želim spomenuti ovdje, a to je da je najnovijim najavama o poskupljenju, drastičnom poskupljenju od dvostruko i više brzobrodskih karata za brzobrodske linije se nije vodilo računa o nečemu, a to su stanovnici, građani Hrvatske koji ne žive na otocima, ali žive u velikim gradovima na koje se ti otoci vežu. To su tzv. vikendaši, dakle njima će drastično se otežat dolazak na otok. A ne zaboravimo, mnogi mali otoci žive od vikendaša i vikendaši ih održavaju na životu jer dolaze svojim starim roditeljima, pomažu im tamo, sade masline, beru. Dakle ti otoci bi bili mrtvi davno iseljeni da nema vikendaša koji redovito dolaze ovim ako se ostvari ovo poskupljenje koje je najavljeno njima će se drastično onemogućit dolazak na otoke i to svakako neće pridonijet njihovom oživljavanju i mislim da smo to potpuno smetnuli s uma. ne slažem se u onom dijelu gdje ste rekli da bi otoci bili mrtvi da nema vikendaša. Ne bi bili mrtvi, otoci žive s ljudima koji žive i imaju prebivalište na otocima. Vikendaši su pomoć i mogu pomoći. Ali ja sam o cijenama govorio. Mi smo dobili, s obzirom opet kažem, ova Vlada smanji subvencije sa 385 na 355 milijuna kuna ili sa 390 na 355. Znači, smanji 35 milijuna kuna u državnom proračunu i to prelomi na korisnike linija, Jadrolinije, Rapske plovidbe i ostalih brodara. Njima je karta poskupjela recimo za Novalju je bila 60 sada plaćaju 90 kuna, 55% otprilike. Jer oni to smatraju lošim za hrvatske otoke, tj. turisti bi to trebali platiti. Mi smo vodili politiku na način da nam je jednako važan i otočanin i taj turist. On dolazi tamo po prihvatljivoj cijeni i on tamo troši i ostavlja određeni novac i nije nam najvažniji samo taj segment. I sve smo to uspjeli rješavati sa 380 milijuna kuna, 380 milijuna kuna subvencija. A sada uvodimo red i opet nam, uvijek nam nešto fali i onda prelomimo na krajnjim korisnicima. To je problem, jer se ne žele restrukturirati firme, javne firme koje to trebaju napraviti, ne želi napraviti korist stanovništvu nego se isključivo brine o proračunima tih poduzeća. I naravno da onda imamo ovakve priče. A najskuplje su zapravo poskupila je najveća karta od od Splita do Šolte, tj. do Rogača za cijelih 120% i to je nešto što treba biti poruka i Splićanima. …/Upadica Lovrin, ne čuje se./… Tako je, jer kažem ti mali otoci su vezani na velike gradove i u njihovom su administrativnom sastavu i naravno da bi im trebalo omogućiti ono što smo i mi omogućavali, a to je bila istina da smo se 2011. godine vozili jeftinije nego 2004. godine sa dvostruko većom gotovo cijenom energenata. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Nastavljamo sa raspravom. Kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Da odmah krenem od kraja, zapravo od još jednog dijela odgovora gospodinu Boriću da područja od posebne državne skrbi o kojima smo govorili zapravo prestaju dakle obliku važiti 2017. godine i to prema treatyu ili ugovoru sa EU, dakle nakon 2013. još 4 godine za prilagodbu i ukidanje tzv. područja od posebne državne skrbi 2017. godine. To je ugovoreno i dogovoreno sa EU, to je tako. što sam htio reći je rečenica koja piše ovdje da pristupanjem RH EU Uredba Vijeća europskih zajednica od '99. počinje se izravno primjenjivati i u Republici Hrvatskoj, te za glavne poslove sustava državnih potpora koje trenutno u RH obavlja agencija postaje isključivo nadležna Europska komisija. Dakle, Europska komisija preko, dakle Agencije za državne potpore postaje nadležna za dodjelu, dodjelu, podjelu, raspodjelu državnih potpora i sad je tu sve jasno. Jednostavno ovaj zakonski prijedlog je završni da kažem glanc ili završni sjaj Zakonu o državnim potporama koji je evo ovako definiran ovom rečenicom koju sam izrekao. Nešto posebno novoga u tim državnim potporama i u raspodjeli državnih potpora nema osim što će jasno europska, ona obavješćuje i Europsku komisiju biti više da kažem udubljena ili više zauzeta plasmanom tih potpora i učinkovitošću upotrebe tih potpora. Dakle, biti će evidentirano za što se sve utrošila potpora i kakav efekt, kakav učinak je proizvela potpora koja je dana pojedinom korisniku. U Europi, dakle postoje tzv. horizontalne i strukturne potpore kao i kod nas. Horizontalne potpore dakle horizontalnih i strukturnih potpora u Europi je 80:20 otprilike. Čak i nešto više u korist horizontalnih potpora. Kod nas u Hrvatskoj je to potpuno obrnuto. Dakle, strukturne potpore su preko 80%, a horizontalne 11, 15. Evo zadnja godina 2011. gdje imamo izvješće 14,68%. Kako to izmijeniti? Može li se to da kažem preko noći ili jednostavno ulaskom Hrvatske 1. srpnja u EU izmijeniti? Vrlo teško ili će to biti zapravo jedan stupnjeviti proces, ali je bitno i to da kada gledamo iznos potpora onda vidimo da je u bruto domaćem proizvodu, dakle udjel državnih potpora u bruto domaćem proizvodu bio 2,38% u 2006. godini, 2,38%. U 2011. godini je samo 1,46%. Dakle, smanjenje za 40%. Dakle, udjel državnih potpora u bruto društvenom proizvodu, smanjen je dakle za 40% za pet godina, za 40%. E sada, kome će se dodijeliti potpore, kako će se one utrošiti, što će proizvesti te potpore, to je dakle stvar ove agencije kojoj se daje za pravo da onda izvijesti koga?

agencija ili pak Vlada izvijestiti Sabor RH, ali evo kako reče gospodin Šuker ne vidim nigdje u materijalu da će se to dogoditi. Ili je to zaboravljeno da će i Hrvatski sabor imati dakle uvid u dodjelu državnih potpora pa i praćenje učinkovitosti tih državnih potpora? Što se tiče brodogradnje i ovdje rasprava u Saboru u svezi davanja potpora brodogradnji i rečenice koju sam dobro upamtio, gospodina Borića, dakle u vrijeme 8 godina vladavine HDZ-a potpore su bile prema ovome 2,38% relativno velike BDP-a a proizvodnja mala. Sada kada je 40% manje potpora proizvodnje zapravo i nema. E sad, što je gore? Je li gore davati potpore pa imati malu proizvodnju ili smanjiti toliko potpore da nema uopće proizvodnje? Od zla oca i gore matere tako bi se reklo, i jedni i drugi, i HDZ i SDP. Zakon nosi oznaku E., dakle P.Z.E. Rekao sam da je to završni sjaj na konačni prijedlog i potpore koje se daju u obliku novčanih transfera zatim državnih jamstava, otpisa dugova, pretvaranja potraživanja u kapital. To su dakle oblici davanja državnih potpora. U objašnjenjima, odnosno u općim odredbama postoje i pojedinačne državne potpore, zatim zatim male državne potpore koje su također ovdje u objašnjenjima, ali sve u svemu kada govorimo o o novcima koji su prema ovome bili dosada preko 36 milijardi kuna u obliku državnih potpora i kada govorimo o utrošku tih novaca u, počeo sam o brodogradnji pa onda onih 8 milijarde koje je utrošila Vlada SDP-a u onom razdoblju od 2000. do 2003., 2004., a ovi dvostruko ili trostruko više, ne znam što uopće reći o tome jer brodogradnja vidimo kako je završila, promjene koje su izvršene su i privatizacija, odnosno ovo što je učinjeno zapravo ide k tome da se dobrim dijelom ugasi i što smo napravili? Kraljevica stoji kako stoji, Split evo ovih dana vidimo da se otpuštaju radnici i što je efekt toliko da kažem ulupanih novaca u restrukturiranje brodogradnje? Jučer smo raspravljali o HBOR-u i rekli smo da je dio sredstava koji ta banka plasira vrlo mali u odnosu na novac kojim raspolažu komercijalne banke. I evo jedne prilike, jedne ideje ili prijedloga možda da HPB ne prodajemo.

Može, može. Dakle, i djelovali upravo tako kako bi i u ovom segmentu dakle potpora bilo više novaca i kako bi postotak BDP-a,

Hvala lijepa. Prelazimo na replike. Kolega Đurović, izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa evo kad ste govorili o tom sustavu državnih potpora vidljivo je da je on bio devijantan, da je on bio loše strukturiran. Nije to samo naslijeđe ove Vlade nego i prethodnih vlada. Primjerice, znamo i da se tv pretplata svrstavala također i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i tv pretplatu stavljala s obzirom da je i to jedan oblik zapravo državne potpore koji se prikuplja od građana preko milijardu kuna. Također je bilo vidljivo i da rad agencije da rad agencije nije bio zadovoljavajući jer agencija zapravo gotovo, vrlo su rijetki slučajevi kad je agencija uopće prepoznala i nakupljanje kapitala nedopušteno i udruživanje nedopušteno i sve ono što je agencija navodila zapravo da se ne smije činiti u Hrvatskoj se događalo. I razni kuponi, i razni bodovi, i razni popusti i vrlo su rijetki slučajevi da je agencija uopće ikada reagirala. Posljednjih godina to su bili praktički iznimke, a ne pravilo, a imali smo cijeli niz oblika nedopuštenog ponašanja suprotno suprotno uvjetima koji reguliraju to tržišno natjecanje. I oni su manje-više prolazili. U toj strukturi naravno prvo subvencije brodogradnji, potom preuzeta jamstva brodogradnji, potom Croatia airlines gdje zapravo hrvatski porezni obveznici u konačnici plaćaju vrlo visoku cijenu iz godine u godinu zapravo neuspješnim upravama ne jednom nego nizu neuspješnih uprava, subvencije željeznici gdje plaćamo kašnjenje u tehnološkom procesu, a ono gdje zapravo mi konačno nismo ništa učinili to su upravo horizontalne i regionalne potpore. I to se već godinama tako provlači. Međutim, nijedna Vlada dosada pa ni ova nije pokazala zapravo načina da konačno krene u horizontalno i regionalne potpore i da se podupre realan razvoj, a ne samo da se kroz

Vi to dobro znate tko je sve dobivao potpore i sam gospodin Šuker je rekao da je bilo devijacija jel tako rekao gospodin Šuker koji je bio ministar financija u prijašnjem mandatu. Vrlo često se u tom slučaju ponašalo poput pijanih bogataša kao da novaca ima na pretek, kao da je narod, građani koji izdvajaju iz svojih poreznih obveza ta sredstva jednostavno neiscrpan izvor novaca. Horizontalne i regionalne potpore kako vidimo iz godine u godinu su vrlo, vrlo sporo napredovale. Od 11,5% koliko je pripadalo horizontalnim potporama 2006.sada smo došli na 14,85 za evo 7 godina. Ako bismo išli tim putem za 100 godina ćemo valjda napraviti to da dostignemo europske standarde od 80, 85% horizontalnih potpora, a samo 15% strukturnih potpora. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Grubišić vi ste isto spominjali činjenicu da će kontrolirati potpore znači bit će pod jurisdikcijom EU komisije od 1.7. I ona će kontrolirati pošteno i fer tržišnu utakmicu. Međutim , recite mi molim vas u čemu se mi to možemo natjecati s Britancima, Nijemcima, Francuzima osim u nogometu, vjerojatno u nogometu gdje smo nekad bili vrlo uspješni. Recimo kako se mi možemo s Hrvatskim željeznicama natjecati sa željeznicama u Njemačkoj? Kako to može biti nelojalna konkurencija ako država podupire HŽ kako može biti HŽ nelojalna konkurencija recimo britanskim, njemačkim ili francuskim željeznicama kada vlak između Pariza i Liona čini mi se vozi 250km/h a recimo naši vlakovi voze 40, 50km/h? da bismo mi uhvatili korak sa njima mi bi trebali sasvim sigurno imati neke posebne uvjete za i za potpore a inače za poslovanje. Pa prema tome kada govore da će David i Golijat biti u ravnopravnom položaju sada u EU, to mislim da je to jedna floskula koju ne smijemo ovdje u Saboru ponavljati i ne smijemo

na relaciji Pariz-Marsej a preko Liona i tamo jedino stane samo i Exam-Provence dakle zaista vozi 300km/h otprilike, a mi imamo priliku u našem rekao bih možda jednom romantičnom turističkom raju da ponovno uvedemo pošto već dovozimo ugljen za Plomin C da napravimo ponovo parne lokomotive i da se vratimo u 19.stoljeće i da tako budemo jedna zemlja iz 19.stoljeća. Hvala lijepa. Nansi Tireli replika. evo repliciram vam. Rekli ste da će agencija biti više zauzeta analizom učinka dodijeljenih potpora i da će o tome morati izvijestiti Vladu RH. Ja samo napominjem da smo do sada isto tako imali jedan dobar alat kojim je agencija, imali smo jedan pravilnik kojim je agencija htjela prvi puta u 2012.godini od davatelja potpora prikupiti sve podatke o stvarnoj učinkovitosti tih dodijeljeni potpora, a temeljem jednog obrasca. Nažalost, od svih onih koji su dali potpore samo njih 10 se odazvalo na upit agencije i dostavilo tražene podatke, a to su 4 ministarstva, 3 agencije Hrvatski audiovizualni centar, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i HBOR i to u jednom dijelu. Dakle od svih potpora koje su RH dane, dane, a obveznici davanja potpora su bili obvezni agenciji dostaviti određene podatke dostavilo je samo njih 10. I stoga je vjerojatno dobro da danas donosimo ove zakone i da će se o nekim stvarima odlučivati u Europi i nadam se da će to biti onda evo kud i kamo bolje riješeno i vraćamo se opet na onaj početak da dokle god doma ne riješimo stvari sami sa sobom možemo mi donositi zakone i pravilnike koliko god hoćemo ali dokle oni koji ne udovoljavaju zakonskim regulativama ne počinju odgovarati za svoje propuste neće nam pomoći ni Europa. Odgovor na repliku, Boro Grubišić. gradova na B i vladara nad nama evo 22, 23 godine samostalnosti mi ne možemo nikako. Bez dakle Beča, Budimpešte, Beograda i evo Bruxellesa na kraju na kraju 4.b dakle ako nam Bruxelles uvodi red u agenciju i ako nam uvodi red u naše državne potpore onda stvarno ne znam čemu to. kako kako će to sve završiti vidjet ćemo, ali u svakom slučaju ovdje se u ovom konačnom prijedlogu zakona ona glavna rečenica upravo i odnosi na to da EU komisija biva upoznata i sa onim što agencija radi, sa državnim potporama, učinkovitošću potrošnje državnih potpora i sa svima ostalim. Eto to je to, pa od 1.7.uživajmo u Bruxellesu. Replika, Dujomir Marasović. ponavljate kao da ste pokvareni gramofon, svirate vi istu priču bez ikakvog pokrića a već se promijenila i stih glazbe i način i šta ja znam, nije više ni rock'n'roll, došli su sad novi neki stilovi itd. Ma što vi hoćete reći, HDZ davao potpore, govorimo o poljoprivredi, za kupnju traktora. Meni se čini da ćemo mi ići rapidno u gore stanje u poljoprivredi kad vidim rasprave koje se ovdje danas vode, kad to slušam. Pa normalno da smo dali potpore seljacima da kupe traktore. Vi bi htjeli i ovi ostali koji su to primjenjivali, da naši seljaci oru livade u Slavoniji sa volovima, da mlade nevjeste muzu kravu ujutro u 6 sati rukama. Pa svaka struka i gospodarstvo, prostor, oprema, kadar, to je struka, to je grana gospodarstva. I prostor i štalu treba napravit i opremu treba kupit, opremu za mužnju krava i treba kupit traktor, dakako sa 4 brzine, sa 8 plugova, sa klima uređajem jer su to seljaci u Americi imali prije 50 godina. Neće danas nitko se bavit poljoprivredom na onom malom traktoru gdje ga sunce peče. Vi ne razumite neke stvari da se moralo modernizirat poljoprivredno gospodarstvo u Hrvatskoj. A ako je bilo nepravilnosti, a bilo ih je, onda je to trebala popravit, dat veće poticaje i u poljoprivredi i Jadroliniji da voze na otoke. A nije istina da nije bilo kontrole, tko je sadio kruške bila je inspekcija koja je trebala izmjerit koliko je krušaka posađeno, da li je trava pokošena. Ako to nije ta služba provodila onda je to drugi posao. Hvala. Dobro ste vi shvatili kolega Marasović da se radi HDZ=SDP, jako dobro. Dakle dali ste sve za sebe kako ste rekli i to se vidi po onome što je ostalo iza. O poljoprivredi i o poticajima, odnosno potporama poljoprivredi nisam ja ni pričao, ni o traktorima, to ste vi zamijenili malo, nešto vi spavate na ovom Saboru. radili ste tako da ste davali, nemojte da vam ja kažem kome, predsjedniku županijske organizacije koji ima firmu u Slavonskom Brodu 10 milijuna kuna potpore i firma je sad evo propala. I hoćete da vam kažem još kome, hoćete poimenično da vam kažem kome ste davali potpore, vašim ljudima. I bilo je ti meni, ja sebi, tako ste radili. Kolega Grubišić, rekli ste da je donošenje ovog zakona finalizacije EU regulative u ovom području, tako sam zapisao, pretpostavljam da sam dobro čuo. Ja se s tim mogu složiti, ali to je globalna politika, međutim ovo je nacionalni Sabor. Gdje je tu nacionalni interes? Mi se možemo složit s tim da globalna politika Europske unije je takva kakva je i da ili ništa ili vrlo malo možemo utjecat na to, ali zbog čega nam se dešava. Ovo je stvar koja se dešava u Hrvatskoj, da nam recimo propada sve to gdje smo mi ulagali potpore. Sva četiri segmenta koja su tamo nabrojana, sva četiri su na izdisaju, sva četiri su, nećemo reći uludo bačen novac, sigurno da nije uludo, ali efekat je nikakav. Sektorske potpore ste spominjali i to treba preći na način na koji to radi Europa, no međutim mi nismo na razini na kojoj su Europljani. I sad ja bih prije bio skloniji onoj definiciji koju je kolega Šuker rekao da to ustvari i nisu bile potpore, da su to bile subvencije nekim poduzećima za restrukturiranje što međutim sad otvara pitanje na koji način je to restrukturiranje uopće provođeno i na koji način se inače provodi u Hrvatskoj. Svodi se na to da je restrukturiranje svih javnih poduzeća ustvari je otpuštanje, masovno a pri tome se gubi iz vida da se recimo napušta i neka usluga koja utječe na kvalitetu stanovništva. Ne moramo pričat o Hrvatskim željeznicama, možemo o Hrvatskim poštama. Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Hrvatske pošte su posebna priča kolega Novak, jer se masovno zatvaraju uredi Hrvatske pošte. Možda ćemo ukinuti i Hrvatsku poštu, šta će nama uopće Hrvatska pošta. imamo sad City express itd., prema tome što će nam uopće Hrvatska pošta samo pravi troškove bezveze, mislim pod navodnike. No kad ste već govorili o o potporama, onda sam vam dužan pročitati ponovo ono što sam rekao gotovo u prvoj rečenici izlaganja: Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji uredba Vijeća europskih zajednica počinje se izravno primjenjivati i u Republici Hrvatskoj te za glavne poslove sustava državnih potpora koje trenutno u Republici Hrvatskoj obavlja agencija postaje isključivo nadležna Europska komisija. Sapientis ad. gospođo potpredsjednice. Dame i gospodo zastupnici. Evo iako je ovo bio kako bih rekao krovni tehnički Zakon o državnim potporama, kroz raspravu se zapravo uglavnom protezala protezala ajmo reći jedna misao učinkovitosti upotrebe sredstava kroz različite sektore. Ovdje su bili navedeni i pomorstvo, industrija, zapravo svi ovi ajmo reći sektori koji još uvijek nažalost uz značajni dio sredstava koji je bio uložen nije im bio u tome dijelu podrška da ovaj dio krize završe te posao i restrukturiranja trebalo bi se odvojiti posao potpora i restrukturiranja. Ono što je zapravo pred Vladom Republike Hrvatske je svakako da taj dio potpora od restrukturiranja odvoji u ovome dijelu gdje bi taj dio restrukturiranja također trebao biti jasan i transparentan i da ovaj novac koji dolazi od potpora zapravo pokaže svoj pravi učinak. u tome dijelu smo mi rekli da za transparentnost sredstava šta je, dio odlazi za restrukturiranje, a šta odlazi za dio tih potpora. I ukoliko taj dio i tako i razdvojimo onda ćemo moći prezentirati ovome Visokome domu prave prave učinke državnih potpora. Ono što je ovdje istina, a to je ja mislim kolegica Tireli rekla vezano za prikupljanje informacija o državnim potporama. Jako loš, hajmo reći imali smo problema u sustavu prikupljanja tih informacija i za jednu kvalitetnu analizu svih tih podataka vrlo teško možete donijeti nekakve učinkovite mjere i prezentirati koje su u ovome dijelu bile, koje su bile mjere ispravne. Ono što je vrlo važno, a na žalost gdje imamo problema u statistici je gdje mi nemamo na razini države i razne sektorske analize. To me začudilo da nemamo tzv. input, output tablice i da vidimo koji su zapravo pravi učinci jednog sektora na drugi sektor, gdje bi zapravo onda trebala i onda spojiti sa ovim dijelom državnih potpora gdje bi bila pravi efekt vođenja i industrijske politike, a zapravo i politike državnih potpora. Jer ukoliko ulažete jedan dio u poljoprivredu taj dio bi se trebao vidjeti kroz druge sektore. Znači sektor taj dio i trgovine i maloprodaje i sektor turizma i onda se zapravo vide pravi učinci svega toga. Tako da bi dobili pravi učinak potpore u jednoj industriji u jednoj grani morate imati međusektorske analize. Na žalost, taj dio ja nisam vidio. Možda ako mi netko pomogne da taj dio nađem i u Državnom zavodu za statistiku i kod drugih dijelova nismo zapravo taj dio našli, a zapravo Europa, međusektorske tablice, međusektorske analize jako inzistira i radi i u tome dijelu se zapravo lakše i prate određene u ovome dijelu kada govorimo ne samo o sektorskim nego i u horizontalnim potporama. To je ova jedna nadogradnja koju bi mi trebali definitivno raditi i na statistici, da bi u konačnici mogli dobiti jedan kvalitetan izvještaj da se prezentira u ovom Visokom domu što je restrukturiranje, šta je potpora, kakvi su međusektorski odnosi. I onda lakše je voditi na taj način i neku industrijsku politiku i politiku državnih potpora, odnosno u tome dijelu da se vide zapravo i fiskalni učinci da znate ako se u u državnom proračunu izdvajaju određena sredstva da znate s druge strane na koji način se to reflektiralo i kroz zaposlene i kroz određene druge benefite. Mislim da je ovdje i područje statistike izuzetno važno, izuzetno važno i ovo što smo ovdje razgovarali i u analizi i u analitikama da bi mi mogli dobiti jedan kvalitetan izvještaj. Tako da samo dobivanje što će netko napisati na nekom listu papira na što je utrošio itd. to su sve nekakvi upitni da ne kažem, ne možemo dubinski učinak tih potpora biti. Jer kada ulažete ulažete u određeni program morate zapravo dobiti brojčano. Na žalost, to je ona dio gdje smo mi i u FINA-i izgubili statistiku tih podataka, gdje se pod tim, domenom liberalizacije tržišta i ne prikupljamo određene podatke kada ulažete, kada investicije i kada govorite i kada imate te neke transfere da dobije zapravo pravu jednu statistiku to je hajmo reći sve nekakvi temelji koji bi u konačnici trebali dati pravi menadžerski alat Vladi da sutra upravlja i kroz ove državne potpore jer one koštaju. One koštaju, one su na žalost vidljive danas kumulirane kroz deficite. Međutim, sigurno je tu bilo efekata. Ali da bi lakše upravljali i sektorski, odnosno horizontalno morate imati jako dobru i kvalitetnu statistiku da bi mi sutra mogli reći da, to se isplatilo u poljoprivredi, da to se isplatilo u turizmu, to se isplatilo u industriji itd. Kad nemate kvalitetnu statistiku mi na žalost ovdje samo možemo nagađati jel' nešto bilo uspješno, nije bilo uspješno, padovi proizvodnje, jel' to utjecaj tih sektora ili jel' to utjecaj puno širi. Tako da bi mi, mi ćemo zatražiti svakako da se uključe i šire institucije koje prikupljaju te podatke i da zapravo u tome dijelu probamo poraditi na kvaliteti podataka. Mislim da je kvaliteta podataka ovdje ključna da bi uopće mogli raspravljati o pravim efektima državnih potpora. da smo i Zakonom o koncesijama rekli da ćemo izvještavati u tom dijelu upotrebe državne imovine. Svakako u razgovorima i sa kolegom Jelušićem koji je zapravo primijetio da u ovome dijelu nema i gdje će doći amandman Vlada će ga prihvatiti, vjerojatno. Nadam se da ovaj Visoki dom, da je ovo pravo mjesto da se razgovara o državnim potporama i najbolji način da se razmijene kao što je i danas bilo mišljenja o tome dijelu, o učinkovitosti državnih potpora. Tako da svakako ćemo i kroz taj amandman ugraditi ga u zakon kako bi poboljšali u ovome dijelu da se u ovom Visokom domu raspravlja upravo u ovome dijelu o učinkovitosti. A zato ono što sam vam rekao treba jako dobra statistika. I mislim znači završno kroz sve klubove se znači protezala taj jedan dio učinkovitosti i pitanja što je gospodin Šuker rekao da li su to potpore za konkurentnost, da li su završile proces restrukturiranja. Da, ovdje je pitanje da se to restrukturiranje trebalo raditi u vrijeme krize, znači kada je počimala kriza 2008., 2009. godine i svakako da se počelo sa restrukturiranjem vrlo brzo, kada se zapravo prvi val krize dogodio danas bismo mi mogli govoriti i o nekakvim drugim i o gospodarskom rastu i o problemima, i o izlascima. Međutim, kada na žalost restrukturiranje moramo raditi u 2012. godini i privatnoga sektora i javnih poduzeća svakako da su u svakako da su u tome dijelu i efekti učinaka Vlade koji se danas jako teško vide, vide se u makro ekonomskim pokazateljima se jako teško vide i ne mogu se još vidjeti u makro ekonomskim pokazateljima jer je restrukturiranje počelo 2012. godine. A da se krenulo možda 2009., 2010. godine kada je bio jaki udar da bi se u tom dijelu pokazali. Nadamo se da će ovaj dio restrukturiranja završiti ove godine, tako da će prvi efekti svakako bi trebali ono što se gleda i u makro ekonomskim vezama i za gospodarski rast i za restrukturiranje trebali vidjeti sljedeće godine. To su jednostavno procesi koje ne možemo zapravo izbjeći. To su procesi koji traju i koji se zapravo, ali ako znamo na kojim dijelovima kako ćemo ih restrukturirati jasno transparentno prikazati i za što su zapravo ta sredstva uočena mislim da nema nitko, neće nitko imati prigovor. Tako da je ovdje jako bitno zasada mi ćemo iz Ministarstva financija dati podršku i zato smo preuzeli na sebe za prikupljanje te statistike i komuniciranja sa svim institucijama zapravo da prikupimo kvalitetne podatke. Mislim da ćemo onda ovdje moći puno jednostavnije razgovarati koliko je nešto, koliki je bio pravi učinak. I tu bih se složio sa gospodinom Vukšićem kada je rekao ništa nas nekakav određeni datum ulaska reći da ćemo biti bolji ili ne. Ovo su tehnički zakoni koje moramo prihvatiti, ali svakako da moramo promijeniti i oni koji koriste i davatelji potpora i oni koji koriste svakako način razmišljanja da ulaskom u EU su zapravo na jedinstvenom tržištu smo i da u tom dijelu trebamo tražiti benefite. Ali svakako mijenjajući poslovanje koje vidimo da dosada nije nam bilo uspješno kada gledamo i javni sektor i kada gledamo ovaj dio dio državnih potpora. Zahvaljujem još jednom na raspravi. Poštovani gospodine Lalovac odlično ste i nadahnuto govorili o potrebi analize efekata potpora. Sad samo to treba provesti u djelo. Kaznite one koji se čak ne udostoje dati izvješće o tome na što su potrošili potpore, a kamoli da možemo od njih očekivati neki očekivani rezultat. A drugo, da li uopće znamo što je očekivano ako nismo prije zadali ciljeve? Dali smo potpore, nismo zadali ciljeve kako će oni ljudi koji su dobili potpore ostvariti te ciljeve? Sasvim sigurno da ćemo ostati, to je česta riječ, u banani ako ćemo sve prepustiti Europskoj komisiji i ako ćemo ovaj datum koji ste vi spomenuli 1.07. očekivati od samoga datuma nešto. Ništa se neće 1.07. dogoditi. I u potpunosti se slažem s onima koji su i prije na tom tragu govorili, ne treba tražiti krivca, treba napraviti analizu krivci će se vidjeti ili odgovorni koji su iz te analize. Trebamo pronaći rješenja. Ako pronađemo rješenja onda smo na dobrom putu. Odgovor na repliku Boris Lalovac.

da uspostavi sustav i kontrole podataka i kontrole trošenja tih novaca i da ga jasno i transparentno definira. Znači, ovdje ne govorimo, ali to je definitivno jedan proces koji ovo što ste rekli neće biti 1.07. ali ako ga mi postavimo da do kraja godine već sada postavimo i mjerila i kontrole i mehanizme da će se zapravo efekti vidjeti. A to je ono što ćete kada budete nas kontrolirali za godinu dana, kada budemo dovodili izvješće reći ćemo jesmo li napravili ili nismo i onda možemo razgovarati da li smo u tim mjerama koje smo i postavili uspjeli ili ne. Ali ja vam evo tu govorim sada da znači postavili smo da izvijestimo Sabor i na sljedećem izvješću koje će biti o državnim potporama vidjet ćete u tom dijelu kakav je taj izvještaj o učincima, a svakako da će ga kako bude bolja i statistika da ćemo taj izvještaj da će biti i kvalitetniji. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Vrlo interesantno bi bilo pogledati novi Zakon o odnosu Vlade i Sabora i novi Poslovnik o radu Hrvatskog sabora. Kad sam govorio o sukobu rokova onda pogledajte ovo, članak 15. stavak 1. agencija dostavlja izvješće Europskoj komisiji do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Članak 16. stavak 4. Ministarstvo financija dostavlja godišnje Izvješće o državnim potporama u radu RH do kraja listopada. Što to izvješće znači Vladi, a sad naravno amandmani i naknadna pamet, Vlada Republike Hrvatske dostavlja Izvješće o državnim potporama Hrvatskom saboru 15. studenog. Mi nakon 30. lipnja ono što neki naši ljudi vole u žargonu reći možemo pjevati borbene. Možemo donijeti u ovom Saboru kakvu god hoćemo odluku, onom trenutku kad Izvješće o potporama ode u Europsku komisiju to je konačni, on je gotov dokumenat. Jer ako ste gledali ovaj zakon konačnu odluku o potporama u RH donosi Europska komisija, oni donose konačnu odluku. oni donose konačnu odluku. I onda mislim stvarno ne vidim smisao rasprave u ovom Visokom domu kad mi više ništa bili zadovoljni ili ne bili zadovoljni ne možemo promijeniti. I zato sam rekao da bi trebalo ova izvješća domaća uskladiti sa Izvješćem o izvršenju državnog proračuna i kad se sve to skupa raspravi ovdje onda to izvješće ide u Bruxelles jer tamo je konačno. Jer oni će reći koja potpora može ići, koja ne može ići. Mi možemo u Saboru ovdje reći je ta potpora može ići, ali će Bruxelles reći ne može ići i mi ćemo prvo morati provesti odluku Bruxellesa i onaj primatelj potpore će je morati vratiti. A o tome da je netko ili nije radio, meni je već pomalo da kažem pun kufer toga. Dvije godine ste, odnosno godinu i pol dana mogli ste sve živo napraviti, krenuti sa restrukturiranjem nitko vam nije branio. Prema tome, priča da netko nešto nije napravio, a ovo je veliki problem.

teško radimo, i privatnog sektora i javnih poduzeća. I teško radimo i to su teške odluke, teške odluke. … /Upadica Šuker: I drugi su teško radili./… Da, da ali ja kažem vam to su teške odluke jer za restrukturiranje privatnog sektora gdje svaki dan primamo poduzeća i razgovaramo na koji način restrukturirati njihove probleme. To jesu otvorena pitanja i možemo slobodno o tome razgovarati. Kada govorite da ova Vlada ništa nije radila i da ova Vlada se zapravo ne brine za restrukturiranje poduzeća, svaki dan ih primamo i razgovaramo i sa bankama jer dosada banke nisu sudjelovale u strukturiranju hrvatske privrede. Nisu, nisu. Ova vlada je prvi puta kroz Zakon o financijskom poslovanju sjela da je rekla da država ne može više snositi teret restrukturiranja cjelokupne privrede nego da to mora raditi bankarski sektor. I to smo donijeli i kroz zakon i taj dio radimo. taj dio radimo. Imate brojke vidjet ćete vrlo brzo koja su prva poduzeća izlazila. Ja o tome govorim da se trebalo u tom dijelu ne prozivajući vas ni ovoga ni onoga, da se prepoznavajući krizu da se trebao privatni sektor u tom dijelu samostalno restrukturirati 2009.godine kada smo govorili ali da smo preuzeli u tome dijelu pomoć da se taj dio restrukturira. Znači nisam vam rekao jel vam treba ovo ili ono. Znači da smo prepoznali i da taj dio koje su teške odluke … dakle to su odluke koje su puno teže nego 2008.godine jel sada ćete morati otpisivati 70%, da se restrukturiranje radilo 2008. Možda bi trebalo otpisati 30% o tome dijelu restrukturiranja sam govorio. A ja ne bih previše plašio vezano za EU komisiju, znači sve ove potpore koje su i bile do sada prolazile su AZTN prolazile su AZTN i koje su bile usklađene sa pravilima koje je donosila EU komisija gdje je bilo komunikacije. Znači u tome dijelu nemojte se sada plašiti da će sada evo sada ćemo mi nešto poslati u Bruxelles … nešto neće odobriti, a zapravo prije bi mi to da smo mi to odobravali odobravamo. I do sada je postojao taj sustav, taj sustav, govorim jel je to bilo danas rasprave o tome. Postoji uređen sustav AZTN je po pravilima EU komisije donosio takve odluke. Tako da vezano za taj dio da ćemo sada imati neku babarogu u Bruxellesu koja nam sada neće odobravati te potpore … nije istina. I taj dio će

ali možda da ste recimo jučer bili ili vidjeli raspravu o HBOR-u zamijetili bi iz izvješća predstavnika HBOR-a da poslovne banke ni u 2012.nisu uopće preuzele sudjelovanje u investicijama u RH a u RH a da HBOR tu ne može ništa učiniti. Međutim i dalje su ključevi fiskalne politike u vašim rukama, nisu u rukama Hrvatskog sabora pa i monetarne politike preko postavljanja guvernera HNB-a. prema tome ne možete pobjeći od te odgovornosti koju imate bez obzira da li restrukturiranje počelo 2008.ili … restrukturiranja je počelo 2002.ili 2003.bila bi još bolja situacija pa bi sve bilo restrukturirano i do 2008.ili devete dakle ne možemo se stalno vraćati, možemo se vratiti i na '90.-tu godinu ili Dakle možemo se mi ja ne mislim nikoga uopće braniti ni na koji način međutim ovo je trenutno situacija kakva je danas ali ključevi svih mjera su ipak u vašim rukama i naravno ne u rukama Ministarstva financija jel politika koja misli da će rješavati krizu kroz smanjenje likvidnosti i kroz mjere koje poduzima Ministarstvo financija sigurno neće uspjeti jer onog razvojnog zamašnjaka nema i detektirane odgovornosti … detektirali u velikoj mjeri u bankama nismo našli načina da te banke pokrenemo ni ovih godinu i pol dana ni da ih pritisnemo da smanje kamate da investiraju novac i da se taj kotač konačno pomakne. Odgovor na repliku, Boris Lalovac. do 45 milijardi kuna da se nikakvim instrumentima, zakonskim instrumentima nije se reagiralo o tome vam govorim. Znači da se nije reagiralo u tome dijelu kada se trebalo reagirati. Mi smo sada zakonskim dijelovima reagirali i upravljamo u ovom dijelu i sustava nelikvidnosti gdje trebamo odmrznuti veliki dio imovine koji je nažalost otišao otišao u nekretninski biznis. Nekretninski biznis i bankama … u knjigama, kompanija neće da otpiše u svojim knjigama, a stoji zamrznut jedan veliki dio imovine i ljudi ne dobivaju plaću jedan jako zamršen i kompliciran sustav. Slažem se s vama, bankarski sektor iako je krenuo u proces restrukturiranja u ovom dijelu otpisa u dijelu daljnjeg financiranja poticanja investicija nije se pokazao. I ono što smo mi pokušali u razgovorima i sa Svjetskom bankom i sa EBRD-om i sa IFC kao dijelom smo pokušali tražiti na koji način kada imate zamrznuti bankarski sektor gdje jednostavno ne žele preuzeti preuzeti daljnji rizik financiranja nego se sada u tom dijelu konsolidiraju ne žele dati kapital. Jel vi možete restrukturirati firmu ako ne dobijete dodatni kapital, nećete napraviti, gdje smo pokušali stvoriti jedan … fond gdje bi bila potpora i države kroz HBOR i kroz međunarodne financijske institucije da damo kapital kada se banke povlače. Ali to gledajte, govorimo da smo … /Govornik se ne razumije, prebrzo govori./ … možemo primorati da banke daju kredite. znate da smo sa HNB-om da je išao jedan dio otpusta rezervi međutim nije bilo pravog punog efekta. Mi pokušavamo sve modele raditi i tražiti pogotovo kroz equity fondove gdje su banke u tom dijelu ne žele dalje preuzeti rizik. I slažem se mi možemo restrukturirati privredu međutim bez daljnjih investicija kredita teško da će biti ovaj dio poluge. I slažem se s vama i monetarna vlast treba dati podršku restrukturiranja privredi. Monetarna vlast također koja se pokazuje i u ovim drugim zemljama kako se to radi. Hvala lijepo. Kolega Šuker mi je ustvari oduzeo veći dio replike jer vezano za ovaj amandman. Stvarno o čemu ćemo raspravljati kada sve bude definirano, prođe sve instance, EU komisija kaže svoje i tek onda ćemo mi konstatirati da je da je mrtvac umro. Spominjali ste u svom govoru efekte učinka Vlade. Same potpore odnosno ovaj dio potpora koji se ovdje odnosi ne govorim sada o njemu, ali govorili ste i o restrukturiranju privrede, ali imamo sada jedan slučaj koji je iz Siska sam ja i firma je iz Siska pa me to zagolicalo. Firma se javlja na natječaj kod koncesionara za Zračnu luku Zagreb. Pod istim uvjetima prolazi strana firma naša ne prolazi, zar i to nisu efekti učinka Vlade? Zar nije trebalo kod sklapanja ugovora na neki način naći načina da se favorizira neki naš proizvođač, Ovako recimo na natječaju su se javile iste u BiH u Zenici, izgradnja dvorane, javile su se te dvije iste firme, tamo je naša firma ta prošla. Ovdje u Hrvatskoj ne prolazi, znači postoji nešto što i također je posao Vlade pa nije odrađeno. Treba naći načina, zar mislite da u Njemačkoj ne bi se našlo načina da se zaštiti domaćeg izvođača radova ili nekoj drugoj europskoj zemlji. Na kraju ste spomenuli da je upitno tražiti krivca za prethodne periode. Ne bih se ja baš složio, to je kriva poruka, to onda sjećamo se svi one neću reći povijesne, ali svima znane izjave upravo u ovom Saboru tko je jamio, jamio je. Sad ispada da potvrđujemo da je to tako. Ok, možda se ne trebate vi bavit s tim, ali netko bi se morao bavit s tim. Hvala.

Efekti tog restrukturiranja se već vide, pad gospodarski u prošloj godini 2%, povećanje za 35 000 nezaposlenih, pad industrijske proizvodnje. A zašto, zato što ne postoji definicija restrukturiranja. Što vi podrazumijevate pod restrukturiranjem, zar je restrukturiranje privatnog i javnog sektora samo otpuštanje ljudi, zar je to promjena vlasnika, zar je to prodaja državne imovine, zar je to povećanje cijena energenata. Što je od restrukturiranja doživio HEP, što Dioki, što Gredelj, preko noći tisuću ljudi završi na birou za zapošljavanje. To je restrukturiranje. Ne, širi pojam je restrukturiranje. Restrukturiranje podrazumijeva i prolongaciju financijskih obveza i refinanciranje i tehnološku modernizaciju, a ne samo ovo u što ste vi pretvorili pretvorili ekonomsku politiku i restrukturiranje, smanjiti što više nezaposlenih, smanjiti gospodarsku aktivnost, a sve to utječe da biste zbog smanjenja gospodarske aktivnosti morali povećavati poreznu presiju jer nedostaje proizvodnje. Produbljujete porezne stope, a osiromašujete cijelo stanovništvo. To nije restrukturiranje, odnosno definirajte konačno što vi podrazumijevate pod restrukturiranjem. Pretvorili ste ga u najobičnije samo otpuštanje radnika i svi probleme u Hrvatskoj će se riješiti ako nitko ne bude radio i samo budemo uvozili robu iz uvoza. To neće riješiti. Tek problemi nastaju kad je nezaposlenost. Nezaposlenost je zanemario i MMF pa se danas kaje i piše djela pod nazivom mea culpa, mea culpa. Odgovor na repliku, Boris Lalovac. glavnice, da moraju dati, prolongirati period na 20 godina, njihov kredit, šta znači restrukturiranje, razgovor sa investicijskim fondovima za …, ulaženje, šta znači potpora Vlade kroz FGS-ove u državnom proračunu na 360 milijuna kuna da bi ušli u …, šta znači restrukturiranje, šta znači restrukturiranje povećanje kapitala HBOR-a koji pet puta više daje novac nego što daju poslovne banke. A vezano za zaposlene, također vezano za ova poduzeća koja ste govorili, koja ste govorili, ja bih isto volio da vidimo koji su bili elementi vašeg restrukturiranja u 8 godina, zbog čega su se ti dugovi nagomilali i koji su bili efekti. Tako da vrlo rado vas pozivam da dođete i da vidite razgovore gdje su prvi put zajedno za stolom i dobavljači i banke i država, da nije samo na teret otpis države gdje svakodnevno razgovaramo i da će se efekti toga vidjeti. Ovu politiku što ste vi govorili da je to samo otpuštanje radnika i da je to porezna presija, to je doslovno doslovno demagogija u koje ja zapravo ne želim ulaziti u te rasprave. Ukoliko želite vidjet jedno pravo restrukturiranje firme Dalekovod dođite u Ministarstvo financija, onda ćete vidjeti šta znači razgovarat sa tisuće dobavljača, šta znači razgovarat sa 15 banaka. Dođite pa ćete vidjeti kakvu jednu veliku kompaniju koja je … u velike probleme, koja je bila blokirana, koja je imala izvoz vani na tržištu, šta znači pravo veliko restrukturiranje. I sad nas isto čeka i za druge kompanije tipa Nexia i ovih drugih kompanija. Tako da ne možemo govorit o tome dijelu šta zbrajate jednostavno matematiku odbacivanja određenih ljudi jer je Ministarstvo financija reklo da će otpisati sve dio dugova gdje se može spasiti jedno radno mjesto. I onda ćete vi meni govoriti da je politika ove Vlade otpuštanje ljudi. Hvala. Zaključujem raspravu. … /Buka … Zaključujem raspravu. O prijedlozima zakona glasat ćemo naknadno. Kolegice i kolege, prije nego odredim stanku kako ćemo radit poslijepodne. Odradit točku Prijedlog zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, zatim Zakon o carinskoj službi, s obzirom da odbori nisu odradili neke točke, a matični su odbori, preći ćemo na točku 18, to je Prijedlog godišnje provedbe plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2013. godinu i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici i eventualno još točku 22, Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o policijskoj suradnji. Izvolite kolega Šuker. potpredsjednice, bili ste dužni sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora upozorit zamjenika ministra. On nema pravo reći zastupniku možete vi govoriti ovako saborski zastupnici koriste sabornicu za rasprave. Predstavnici Vlade su ovdje gosti i oni ako hoće biti dobro došli gosti se moraju ponašati sukladno pravilima kuće u koju su došli. Prema tome, ja mogu razumjeti kolegu Lalovca da je on nervozan, jer stalno nešto priča da se radi, a rezultata nema. I pričat o tome da netko nešto nije radio je drugi par cipela. Međutim, kolega Marić kao saborski zastupnik može iznest svoje mišljenje ali vi nemate pravo kao predstavnik Vlade njemu reći vi možete ili ne smijete pričati. To naprosto nemate pravo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolega Šuker i vi ste zloupotrijebili sada povredu Poslovnika jer ste se obraćali ministru, a ne meni, a onda ste komentirali njegovo izlaganje. Prema tome, ocijenila sam da nije došlo do povrede Poslovnika. Mi i inače vodimo ovdje i temperamentne rasprave i svi koji vodimo sjednicu imamo određeni prag tolerancije. Hvala lijepa. Nastavak u 15,00 sati.